Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Lackoviću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite.

to su: - Konačni prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina, drugo čitanje, P.Z. br. 16 - Konačni prijedlog zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 17 Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Nas temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ove zakonske prijedloge raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmane možete podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli matični odbori Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste također primili na sjednici. Želi li možda predstavnik predlagatelja? Izvolite, gospodin Zdravko Marić, ministar financija. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo zastupnici. Dakle, nekoliko riječi kao i u prijašnjim blokovima, evo četvrti blok je ispred nas ova tri prijedloga zakona. Dakle, kod Prijedloga zakona o porezu na promet nekretnina kao što znate i u okviru prvog čitanja porezna stopa se smanjuje sa 5 na 4% uz ukidanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji kupnjom nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje. Ali isto tako, ukida se obveza prijave prometa od strane poreznih obveznika te se porez utvrđuje po službenoj dužnosti. Žalba izjavljena na Rješenje o porezu ne odgađa izvršenje rješenja. Ono što je također važno spomenuti jer je u ovom cjelokupnom paketu, dakle pripadnost ovoga poreza odnosno prihoda od poreza na promet nekretnina u cijelosti se prepušta jedinicama lokalne samouprave, dakle županijama. Što znači iz njihove perspektive kako s jedne strane imamo smanjivanje opće stope, a sada ako dobivaju onih postojećih 20% koji je išlo u državni proračun za njihove proračune ova promjena je neutralna. Drugo je Prijedlog zakona o lokalnim porezima. Ovim zakonom se postojeći porezi preuzimaju iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Porezi ostaju uglavnom mogu reći tako isti kao i do sada. Međutim, naravno ima i određene promjene, to sam prezentirao i u okviru prvog čitanja, pa ću ponoviti one najvažnije. Porez na nasljedstva i darove, prijava i stopa usklađuju se s porezom na promet nekretnina, dakle s 5 na 4% prije svega. Prijavljuju ih javni bilježnici i sudovi. Ovi postupci po službenoj dužnosti kao i u prethodno rečenoj temi. Porez na cestovna motorna vozila će se od sada plaćati pri registraciji odnosno prema ovom konačnom prijedlogu pri registraciji vozila što smatramo da će uvelike naravno olakšati u smislu toga da na jednom mjestu rješavate svu problematiku i taj proces neće biti novi i stran u smislu upravnog postupka jer se i danas upravni postupak pri registraciji vozila provodim, a za županije naravno to znači njihovu maksimalnu odnosno možemo reći 100%-nu naplatu ovoga oblika. Ukida se plaćanje poreza na tvrtku ili naziv tvrtke. To znamo i sami još od prvog čitanja, a to je procijenjeni fiskalni efekt od negdje oko 120 milijuna kuna. Od 1.1.2018. dakle rekli smo da predlažemo da se uvodi jednostavni porez na nekretnine. To je zapravo supstitut komunalne naknade. Dakle, uz paralelno ukidanje poreza na kuće za odmor i spomeničke rente. Dakle, ova transformacija odnosno možemo reći tako uključivanje ova dva porezna porezna oblika u ovaj jednostavni porez na nekretnine. Transformacijom u porez oslobađa se korištenje prihoda. Dakle, ono što je važno za reći on i dalje naravno ostaje prihod jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, ali isto tako posebno je potrebno spomenuti da on više nema svoju isključivu namjenu. Dakle, nije namjenski prihod nego postaje naravno u tom smislu izvorni. Predmet oporezivanja kao kod komunalne, dakle naknade prošireno je naravno na druge izgrađene nekretnine i građevinsko zemljište. Porezni obveznik je posjednik samostalni ili nesamostalni, odnosno nekretnina slično kao i u komunalnoj naknadi. Kod komunalne naknade oslobođenje su samostalno određivale jedinice lokalne i područne samouprave. Sada se zakonom propisuje za same jedinice za sakralne objekte u kojima se obavljaju vjerski obredi, te se propisuje da jedinica može sama platiti porez za socijalno osjetljive skupine građana. Ali ona kao takva kada donosi ovakvu odluku o oslobođenju mora naravno imati osigurana sredstva u smislu da neće naravno proračun njihov zbog toga trpiti. Porezni obveznik je i država za svoje nekretnine. Porez će se računati po istom principu kao komunalna naknada. Ponavljam ono što vi jako dobro znate, dakle postojeća tri kriterija koja jesu prije svega fizički indikator kvadrature. S druge strane to je namjena da li je za poslovne ili stambene svrhe, te ukoliko ukoliko u pojedinoj općini ili gradu postoji zoniranje, onda i ta zona kao dodatni faktor ili čimbenik korekcije. Sada prema ovome novome uvodimo dva dodatna kriterija, a to je dob u smislu kada je nekretnina izgrađena, odnosno kada je adaptirana zadnji puta. I isto tako stanje same te nekretnine kao što sam i u okviru prvog čitanja rekao ni u kojem slučaju nije namjera da se kroz ova dva dodatna kriterija nabildavaju i uvode dodatni troškovi jer to bi onda bilo naravno kontra produktivno i ne bi imalo punog smisla kako iz porezne tako i bilo koje druge perspektive. Dakle, ovo će biti na jedan jednostavniji način procjena u kakvom je stanju ta nekretnina. I tu je ono što smo komunicirali i prema jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave da će i Porezna uprava i svi ostale institucije državne uprave biti na raspolaganju lokalnoj samoupravi da se ovo što bolje i jednostavnije, efikasnije procijeni. A u konačnici ono što sigurno smatramo da će pomoći i gradovima i općinama u smislu bolje ažurnosti, odnosno evidencija. Što se tiče promjena u odnosu na prvo čitanje bilo je određenih primjedba kako u okviru rasprave na Odboru za lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu nekoliko saborskih zastupnika, uvaženi zastupnik Batinić, Panenić i Vešligaj su između ostalog to smo mi notirali, možda je još netko rekao, ja se ispričavam. Ali njihove opaske smo uvažili, odnosno propisana je mogućnost da se oslobađaju od plaćanja poreza na nekretnine oni gospodarstvenici koji su danas oslobođeni plaćanja komunalne naknade na određeni rok, znači radi ulaganja u komunalnu infrastrukturu i između ostalog naravno da je i sam izričaj tehnički i nomotehnički usklađen. Tu su bile kvalitetne i valjane opaske Odbora za zakonodavstvo ali i općenito smo mi na razini Vlade sa mjerodavnim ministarstvom to u potpunosti uskladili. I treći zakon to je bio zakon zapravo koji je ipak na kraju postao taj šesnaesti zakon ovoga paketa, ali to nije onaj o kojemu mi u pravilu govorimo, a to je Zakon o financiranju jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Dakle, donošenje ovog zakona je inicirao Odbor za zakonodavstvo iz jednostavnog razloga da se ovim zakonom zapravo promijene i odnosno izbace one odredbe koje ulaze u Zakon o lokalnim porezima. Dakle, to je čisto jedna tehnička stvar. Dakle, on je pripremljen naknadno i to je jedini zakon od svih ovih 16 koji ide u hitni postupak. Evo to možemo iskoristiti. Ja ću ovu priliku, naravno da iskažem i naše isprike, ali opet ponavljam to je bila ideja, odnosno prijedlog Odbora za zakonodavstvo. Mi smo ga kao takvoga usvojili. Ali ono što također želim reći, jer je to bilo između ostalog govora i u tijeku jutrašnje rasprave. Ponovit ću još jedanput da ćemo mi zapravo u sljedećih 6 mjeseci, odnosno do sredine iduće godine izraditi novi jedan integralni, sveobuhvatni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji bi trebao stupiti na snagu 1.1.2018. Za 2017. držimo se privremenog rješenja, dakle prijelaznog rješenja kako i na koji način kompenzirati jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Ovaj gubitak od, nastao uslijed predloženih promjena u sustavu poreza na dohodak. Pa ću još jedanput ponoviti, dakle da će se ta kompenzacija raditi u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji se ostvaruje tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. Tehnika i cijeli mehanizam će biti propisan kao što je bio slučaj i prethodne godine u Zakonu o izvršavanju proračuna za 2017. godinu koji će biti na klupama kroz nekakva dva tjedna, a on između ostalog će predvidjeti da do petnaestog u mjesecu na mjesečnoj razini će ova kompenzacija, odnosno razlika isplaćivati. U isto vrijeme zadržava se naravno i aktivnost u državnom proračunu u okviru razdjela Ministarstva financija za pomoć jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Rekao sam jutros u ovom trenutku su najmanje 4 kriterija prema kojima to raspodjeljujemo. Sigurno da problematika financiranja lokalne samouprave treba biti između ostalog gledana ne samo iz perspektive jednog zakona, nego možemo reći tako i šire perspektive, regionalnog razvitka i svega onoga što se vezuje uz to, pa i ono o čemu smo i prije govorili. Dakle i revizija indeksa razvijenosti, odnosno svih tih kriterija koji u konačnici ulaze u obuhvat bilo financiranja, bilo sveopće politike regionalnog razvitka, odnosno ravnomjernijeg ravnomjernog razvitka. I naravno onaj treći element to su izdvajanja za tzv. decentralizirane funkcije koje smo i najavili da će u okviru proračuna za 2017. ići sa razdjela resornih ministarstava koji inače i imaju u svom obuhvatu upravo te decentralizirane funkcije. Pa ako govorimo o školstvu sigurno da će ići sa razdjela Ministarstva znanosti, zdravstva, sa Ministarstva zdravstva ili recimo slična priča sa socijalnom politikom. Evo, to je što se tiče mog uvodnog izlaganja. Naravno, stojimo na raspolaganju za vaše komentare. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem predstavniku predlagatelja, ministru u Vladi gospodinu Zdravku Mariću. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Goran Aleksić. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre Mariću, ja sam apsolutno protiv uvođenja ponovnog poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu u onom obimu od 50 kvadrata plus 15 kvadrata za svakog sljedećeg obitelji. Imao sam namjeru uložiti amandman. Međutim, vidio sam da već postoje 2 takva amandmana, pa ću ja te amandmane podržati. Mislim da to nije dobro zato jer je to u državnom proračunu nekakva mala stavka, nije ogromna stavka. Ali je ogromna stavka u džepu onoga čovjeka koji kupuje tu prvu nekretninu, ali prije svega se radi naravno o mladim obiteljima. Ako želimo pomoći u demografiji onda moramo pomoći mladim obiteljima da nemaju velike troškove kod kupovine prve nekretnine. Dapače, bilo bi dobro čak i uvesti porezne olakšice na kamatu koju plaćaju zbog toga jer će na tu kamatu ionako država u jednom dijelu naplatiti porez na dobit jer u kamati je dobit banke. Eto toliko. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Goranu Aleksiću na replici. Odgovor na repliku ministar Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala uvaženi zastupniče na vašem komentaru odnosno nije bilo pitanja, ali u konačnici komentar. Ja ću još jedanput pojasniti ono što smo govorili u okviru prvog čitanja. Sigurno da je to jedna od mjera koju predlažemo, a koju između ostaloga i gledano širi aspekt van samog poreznog sustava ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni i sretni kao što se imputiralo meni u okviru prvog čitanja. Ali ću ja svejedno još jedanput ponoviti. u ovom trenutku, praktički od 1.1.2015. godine kada je izašlo odnosno isteklo to prijelazno razdoblje od godinu i pol dana nakon našeg formalnog početka članstva u Europskoj uniji vi zapravo tu olakšicu za prvokup nekretnine niste mogli koristiti za nove nekretnine iz jednostavnog razloga jer nove nekretnine sukladno direktivi zapravo više niti nisu u obuhvatu poreza na promet nekretnina, nego isključivo u obuhvatu poreza na dodanu vrijednosti, dok se ta olakšica isključivo zadržala za rabljene nekretnine. Iz razloga poravnanja i ujednačavanja tih kriterija mi smo išli s ovim prijedlogom. Jedna manja kompenzirajuća mjera je smanjivanje opće stope poreza na promet nekretnina s 5 na 4. Vi ste i sami svi dobro naučili da ja ne volim baš puno obećavati, pa tako ni u Hrvatskom saboru. Ali sigurno ćemo gledati i u narednim fazama da se ova stopa dodatno smanji i spusti. Bilo je naših razmišljanja da već sada u ovoj fazi idemo sa 3%. Međutim, ono što želim apostrofirati to ste i čuli vjerojatno iako još uvijek cijeli paket nije spreman za javnu raspravu odnosno za prezentaciju da se na razini Vlade u okviru resornog ministarstva, Ministarstva graditeljstva na čelu kojeg je ministar Kuščević radi između ostaloga na jednom modelu koji bi između ostalog naravno značio kompenzaciju puno značajniju od ove prve o kojoj sam govorio i koja bi sigurno olakšala kupnju prve nekretnine za mlade mlade obitelji odnosno nove obitelji koji rade prvokup gdje neće biti nikakve razlike između nove i rabljene nekretnine. Ja sam u okviru prve nekretnine spomenuo recimo Nuštar ili možemo spomenuti bilo koji drugi grad ili općinu u Hrvatskoj u kojoj jednostavno nema novih nekretnina. Dakle, želi naći i na taj način jedno sustavno rješenje koje s jedne strane rješava problematiku prvokupa, ali u isto vrijeme šalje jednu jasnu poruku da nije samo socijalni moment u tome važan, nego je važan naravno i gospodarski. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom ministru Zdravku Mariću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre Mariću, vrlo ste uvjereno govorili. Vjerujem da vjerujete u to što govorite. Međutim, moram vas upozoriti na životno iskustvo koje kao što sam neki dan rekao u replici, nekada morate slušati i starije da bi možda nešto shvatili. Ne mislim tu na sebe i ja sam slušao starije. Vidite, kad sam ja bio dijete onda sam čuo od starijih rekli su – on je meo tavane. Ja sam mislio da je to bio čovjek koji je bio čistač ili je tako nešto redio. Tek sam kasnije shvatio da je to bila vrsta poreza poslije II. Svjetskog rata kada je bila vrlo teška situacija. Ljudima su došli i pokupili su im sa tavana ono što su imali žitarice. Međutim, ljudi su to prihvaćali jer je trebalo nahraniti vojsku. A ima smisla hraniti vojsku jer tu nas, ne vole nas Bugari, Austrougari, mrze nas Japanci, … i u tom smislu svaki porez ako ima smisla ljudi ga i prihvaćaju. Dakle, kada vi kažete da će porez na nekretnine biti zamjena, supstitucija za komunalnu naknadu to nikako ne mogu prihvatiti. Jednom kada se ovaj porez uvede on više nikakve veze neće imati sa komunalnom naknadom. Ili ukinite komunalnu naknadu ili ju ostavite, ili recite uvodimo porez na nekretnine jer ovo jedno s drugim nema nikakve veze. Komunalna naknada je bila namjenski porez. Ja mogu svom načelniku sutra reći – gospodine načelniče, ja do groblja moram ići u čizmama, a plaćam vam komunalnu naknadu. Porez na nekretnine s tim nema veze. Dakle, niti je namjenski, niti ga on mora koristiti u tu svrhu. Dakle, nije dobro zbog ljudi govoriti da je to zamjena za komunalnu naknadu i s tim se neću nikada složiti. A vjerujte mi jedanput kada se porez na nekretnine uvede, on će samo rasti i na kraju će se zapravo i zaboraviti ovo što ste vi danas rekli i bit će to velik udar na građane, posebno zato što kod nas valjda je u mentalitetu tako velika većina građana posjeduje svoju nekretninu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na replici. gospodin ministar Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, hvala lijepo na komentaru i pitanju odnosno sve što je vezano uz to. Mogu se naravno složiti dijelom sa vama ovo što govorite i uvodno sam spomenuo dakle, kako god mi sada nazvali je li to supstitut umjesto ili slično, ali činjenica je dakle, od 1.1.2018. prema ovom prijedlogu komunalne naknade više kao takve nema. Ali se neki osnovni principi i načela komunalne naknade uključuju u taj jednostavni porez na nekretnine. Ponovit ću još jedanput. Radi s prije svega o tim kriterijima koji zapravo znače da mi još uvijek nismo spremni za vrijednosni porez na nekretnine odnosno prije svega radimo ga po principu određenih fizičkih indikatora, prije svega kvadrature i nekih drugih kriterija kojima njemu dodajemo. Nećemo biti jedina zemlja EU koja nema vrijednosno uređen sustav poreza na nekretnine. Između ostalog i jedna od nama relativno bliskih ali puno veća od Hrvatske, Poljska ima ovaj model o kojem smo mi ovdje i koji predlažemo, ima puno sličnosti sa onim što se, što ima i Norveška i da sada ne nabrajam dalje. Ali činjenica je da smatramo da na ovaj način mi činimo nekoliko stvari. Između ostalog također za lokalnu samoupravu velika stvar je upravo skidanje ove namjene jer to zaista postaje pravi porez a ne naknada, dakle nema više namjenskog trošenja, konstantno i stalno ponavljam, mislim da i mnogi od vas koji su čelnici gradova i općina a koji su recimo išli sa ažuriranjem tih evidencija i svega u proteklim godinama su zapravo i zabilježili značajno povećanje prihoda. To su i nekakve druge zemlje EU, zapravo iskustva njihova pokazala. I općenito gledano mi smatramo da je ovo jedan korak naprijed. Ali isto tako moram ukazati da je ovo između ostalog jedna mjera koju smo i u nacionalnom programu reformi koju je od nas tražila Europska komisija, jer po svim pokazateljima, što god mi ukalkulirali i komunalnu naknadu i sve što je vezano uz nju, Hrvatska u smislu oporezivanja imovine dakle nekretnina je daleko ispod bilo kakvih prosjeka EU. Sigurno da i ovaj element koji ste vi rekli je točan naravno a to je da je vlasništvo stambenog fonda u Hrvatskoj isto iznadprosječno. (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženom ministru gospodinu Zdravku Mariću. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani ministre evo mene zanima naplata poreza na cestovna, motorna vozila budući da se ovdje radi, znači u konkretnom slučaju u obavljanju usluge platnog prometa za 3 za 3 osobu, dakle u svoje ime i za svoj račun u funkciji posrednika, pravna osoba koju vi predlažete dužna je sukladno Zakonu o platnom prometu imati ugovor sa financijskom institucijom u čije ime i račun će obavljati platni promet kao što je to slučaj i sa Tiskom, sa benzinskim postajama te drugim pravnim osobama koje obavljaju uslugu platnog prometa kao posrednici banaka. Na taj način postiže se da je cijena usluge platnog prometa za građane daleko niža nego da tu istu uslugu plaćaju u stanicama za tehničke preglede vozila. Dakle, prema sadašnjem prijedlogu i sadašnjem stanju ovog zakona ja vas pitam budući da će se taj porez plaćati u stanicama za tehnički pregled, koliko će građani morati platiti tu naknadu stanicama za tehnički pregled koja će također biti uvećana za 25% PDV-a naravno dok su do sada taj porez mogli platiti internetom za maksimalno dvije kune bankarske provizije ili u Tisku za 3,5 kune provizije i to sve bez PDV-a jer su financijske usluge oslobođene plaćanja PDV-a. U slučaju obvezne primjene Zakona o platnom prometu za obavljanje platnih usluga i u stanicama za tehnički pregled vozila javni prihodi biti će već isti ili sljedeći radni dan na računima korisnika te nema potrebe za njihovom raspodjelom te naknadnim prebacivanjem na račun korisnika. Isti slučaj koji se predlaže ovim zakonom već se u praksi primjenjuje za naplatu godišnje naknade za ceste i naknadu za zaštitu okoliša pa se postavlja opravdano pitanje tko je i zašto omogućujete da stanice za tehnički pregled obavljaju usluge platnog prometa za treće osobe suprotno odredbama Zakona o platnom prometu te da su građani za tu uslugu prisiljeni temeljem podzakonskih akata plaćati po 6 puta veću cijenu u odnosu na tržišne cijene. (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ana-Mariji Petin na replici. I odgovor na repliku uvaženi ministar gospodin Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Mi smo tu raspravu imali i u okviru komunikacije sa Udrugom županija. Mislim mogu prihvatiti naravno vaše komentare cijenjena zastupnice jer ukazujete i pokazujete brigu naravno za hrvatske građane ali o toj brizi, naravno o tome vodimo i mi računa. Ponavljam još jedanput, ključni element za koji smatramo da upravo građanima izlazimo u susret na ovaj način, da na jednom mjestu rješavaju sve svoje obaveze a sigurno da možete očekivati da neće biti jedino ovaj zakon koji će propisivati nego da će biti i određeni podzakonski akti odnosno pravilnici koji će propisivati odnosno koji će donositi jedinice lokalne samouprave koje će u konačnici o tome voditi računa da ne uđemo u nekakvu stupicu o kojoj vi govorite. Ali isto mislim da je i to do danas regulirano i riješeno na jedan adekvatan način prije svega kod ove naknade za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dakle onaj zeleni formular koji svi ispunjavamo i plaćamo u konačnici na licu mjesta pri registraciji vozila. sigurno da vodimo računa o tim financijskim aspektima, da ne napravimo nekakvo dodatno opterećenje za građane ali mislim da u ovom slučaju ipak je ključni element pojednostavljenje cijelog procesa da vi zapravo ne morate ići na više lokacija za jedno te istu osnovu. Do sada kako je bila praksa da se to šalje poštom i sa nekakvim određenim odmakom pa su se događali, normalno određeni propusti, kako za jedinice lokalne samouprave, problematično iz razloga naplate a isto tako i za građane da danas sutra normalno imaju problema oko toga. Dakle, mislimo da je tu ipak puno kvalitetnije rješenje i ova opasnost o kojima vi ukazujete, hvala lijepo na tome, ali ja mislim da će one adekvatno biti u pravilnicima i u podzakonskim aktima riješeni, regulirani. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru na repliku uvaženom ministru gospodinu Zdravku Mariću. Prelazimo na rasprave po ovim točkama dnevnog reda. U ime Kluba zastupnika SDSS-a za raspravu se prijavio uvaženi kolega Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Ja ću iznijeti stav SDSS-a po ova dva zakona, zakona, Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i Prijedlog zakona o lokalnim porezima. Dakle Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina, odnosno porez na promet nekretnina nije nikakva novost, on je stari porezni sustav, smanjili smo sada stopu poreza sa 5 na 4%. Vjerojatno je predlagatelj procijenio da je to, da će to imati određene efekte. Ono što je osnovno pitanje ovdje, dakle da bi se kvalitetno provodio ovaj Zakon o porezu na promet nekretnina, moraju se stvoriti opće nekakve društvene pretpostavke. Prije svega mi moramo konačno završiti posao sređivanja gruntovnica, konačno moramo urediti katastar i moramo završiti legalizaciju objekata. Zašto to kažem? Zato što podaci govore da u RH ima negdje oko 3350 katastarskih općina a za 219 općina uopće ne postoje zemljišne knjige. 64 katastarske općine su u postupku obnove zemljišnih knjiga ili osnivanja novih zemljišnih knjiga. I sad kad vi kažete da u jednom Gorskom kotaru na području Ogulina u 17 katastarskih općina nemate zemljišne knjige da su neke zemljišne knjige od 95. godine stavljene van snage. Mi ovdje govorimo o nekakvom prometu nekretnina, govorimo o nekakvoj perspektivi za razvoj, o europskim fondovima, o fondovskim novcima, o projektima koji treba da se vežu na nekretnine. Dakle, ove stvari su osnovna pretpostavka da bi se provodio Zakon o prometu nekretnina. Ovdje bi postavio nekakve dvije dileme iako one nisu od nekog velikog značaja ali kad se govori o kategoriji poreznog obveznika govorio se da je onaj ko kupuje stjecatelj nekretnine, dakle onaj tko kupuje nekretninu je porezni obveznik. Dakle moja nekakva dilema je i pitanje je, mi smo na fakultetu učili da porezni obveznik ko stječe korist od prometa nekretnina, dakle onaj ko prodaje nekretninu. Ovdje sad vidimo da je to onaj ko kupuje nekretninu i to je uglavnom građanin jer su svi oni ostali oslobođeni od plaćanja poreza. Stvar je za raspravu. Druga stvar koju bih rekao u članku 13. su propisani oblici oslobađanja. Vrlo je dobro što ste kategoriju građana koji kupuju stambenu zgradu na kojoj su imali stanarsko pravo ili ona kategorija građana koja je bila zaštićeni najmoprimac njih ste oslobodili od plaćanja poreza. Ja ću podsjetiti da smo mi 2013. godine uputili u jedan amandman u tom smislu gdje smo tražili upravo ovakvo oslobađanje od poreza na promet nekretnina. I zato je dobro što ste to ovdje uvrstili. Međutim, u točki 6. članka 13. ste rekli da je oslobođen od plaćanja, su oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina osobe koje stječu nekretnine u skladu sa propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva druge oblike vlasništva. Prilično općenita definicija ali je osnovno pitanje zašto mi oslobađamo osobe koje učestvuju u pretvorbi, zašto oslobađamo njih od plaćanja poreza na premet nekretnina? Jedna digresija mi ovdje govorimo o nekakvim vrstama poreza koji treba da pojačaju fiskalni kapacitet općina i onda kažem tamo u onom drugom djelu, u drugom zakonu da su to igre na sreću, plovila, registracija automobila itd. a nećemo reći osnovnu stvar. Mi smo programom o raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem omogućili ljudima da kupe stotine i stotine hektara. U mojoj okolini ljudi imaju tisuću hektara u vlasništvu i sad onaj tko je kupio takve hektare dobiva od države poticaj od 300 eura po hektaru a državi ne daje ništa. Još gora varijanta koncesije na takvu zemlju su apsolutno izvrni prihod lokalne samouprave. I ako je netko u Baranji dobio pretvorbom 15 tisuća ili 20 tisuća hektara zemlje na koju plaća 350 kuna koncesije na 30 godina a seljak plaća 200 eura 1500 kuna rente tu razliku dakle do tržišne kategorije bi trebalo biti izvorni prihod općina. Koliko bi se vrtića, društvenih domova, sportskih objekata moglo napraviti kad bi ta koncesija bila realna? Ovako smo dali čovjeku odnosno vlasniku 300 eura po hektaru i iz poreza porez iz građana smo mu platili koncesiju od 50 kuna i oštetili proračun lokalne samouprave. I tu leže milijuni i milijuni novaca a mi ovdje govorimo kako ćemo nekakvim fiskalnim potezima ojačati fiskalne kapacitete lokalne samouprave. Naravno da mislimo da je trebalo zadržati porez na prvu nekretninu zbog stimuliranja mladih ljudi, ali dobio sam sad objašnjenje od ministra i prihvatljivo je. Mislim da ćete vi naći nekakav supstitut za tu vrstu stimulacije, ne sumnjam uopće iako realno govoreći iskustvo iz zadnjih 2 godine govori da onaj tko ne može dobiti posao ne može ni kupit prvu nekretninu, ne može je ni otplaćivati i nije mu to nikakva nažalost stimulacija. Dakle, to se odnosi na one ljude koji ipak imaju određen stabilno radno mjesto i koje mogu prema bankama imati određen bonitet da bi dobili kredit za kupovinu prve nekretnine. Što se tiče samog zakona, prijedloga Zakona o lokalnim porezima ovdje je jasno rečeno stupa na snagu ovaj prijedlog od 1.1.2018. godine i to po principu jednostavnih poreza čije smo kriterije mi ovdje u ovom prijedlogu utvrdili 1.1.2020. ćemo imati obavezu oporezivanja svih nekretnina po tzv. punom principu, po principu vrijednosti nekretnine što će biti sasvim jedan drugi kriterij i jedna druga porezna obveza za građane. I to smo dužni građanima reći. Ali to nije naš proizvod, to je nešto što je zadano određenim elementima Europske komisije, europskog semestra, država je to, Vlada je to ugradila u svoj program, u 4. mjesecu Vlada je to prijavila europskom semestru i to su okviri u kojima se mi moramo kretati, dakle to ljudima treba reći. I sad unutar tih okvira mi pokušavamo razraditi sistem koji će biti funkcionalan za nas ako sam ja to dobro shvatio. U tom sistemu ja sam malo proanalizirao sad i u drugom čitanju ova poglavlja i samo bi prokomentirao dakle porezi jedinica regionalne samouprave, porez na nasljedstva, darove, cestovna, motorna vozila, plovila, automati za zabavne igre je nešto što ovdje je dato na raspolaganje. Međutim, dolazim iz sredine gdje to neće imati nekakav veliki fiskalni efekat. A zamislite kako je to u jednim Kistanjama, kako je to u Voćinu, kako je to u Markušici, kakav će financijski efekat imati te mjere kada nemate darovanja nikakvih. Nasljedstva gotovo da i nemate. Cestovna motorna vozila su oldtimeri, dakle kada se kupi novi auto onda je to senzacija. Svi su uglavnom stari peko 10 godina. Znači nemamo nekakav očekivani prihod. Jasno je da ćemo tamo kod registracije onda morati platiti sve ono, pa ćemo morati platiti prvo sve kazne koje imamo na računu, pa tek onda platiti porez i onda tek registrirati auto koji je otprilike star 10-tak, 10-tak, 15 godina i onda gotovo da tu neće biti nekakvih velikih zarada. Plovila, plovila u ovom dijelu nema za registraciju, a i automati i igre na sreću u jednoj kafani selskoj imate jedan, eventualno dva automata tako da to i nije nekakav poseban izvor prihoda. Ali evo, stavljeno je na raspolaganje. U potrošnji, zapravo u porezu na potrošnju, ovdje bih rekao nešto što me iznenadilo, članak 22. porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva, bezalkoholna pića ugostiteljskim objektima i on je 3% i on je na disponiranju lokalne samouprave. Ako oni odluče mogu taj porez uvesti. Ako ga odluče onda mi porez povećanja od 25% dakle, digli smo PDV-e u turizmu o čemu raspravljamo na pića alkoholna na 25%, onda to nije PDV-e na 25%. To je još plus 3% ovoga lokalnoga poreza. Znači da će to biti 28% i to ljudima treba reći da se ne iznenade. reći da se ne iznenade. Ili sam pogrešno izračunao? Dozvoljavam da me demantirate. Ono što je za nas najvažnije je porez na nekretnine. Koeficijent na nekretnine je jedna interesantna kategorija. To će biti stvar na disponiranju lokalnoj samoupravi odnosno vijeću. Postoji jedna samo rezerva hoće li to biti predmet manipulacije u političke svrhe, pa će netko kategorizirati ovako, netko kategorizirati onako tko je nekakve druge političke opcije. Pogotovo kada se radi o vrijednosnim objektima kao što su hoteli, apartmani tu gdje su ta klizanja vrlo velika i vrlo moguća. Dakle, to je jedna naša rezerva. Mi bi ovdje rekli da predlažemo da se u članku 37. i to smo amandmanom predložili, unese jedna korekcija da se od koeficijenta stanja objekta kakvo je da se doda nova definicija gdje bi se objekti koji su obuhvaćeni državnim projektom koji se zove projekt obnove i povratka za koji postoji evidencija i gdje nije više od hiljadu takvih slučajeva gdje bi se omogućilo da se koeficijent takvog stanja procijeni na 0.0. Dakle, oni su porezni obveznici. Izdalo bi se porezno rješenje, ali bi se dok se obnova ne završi i ti objekti ne stave u funkciju sasvim logično nisu u nekakvom normalnom stanju za upotrebu, trebao bi taj koeficijent biti 0.0. Mislim da je to nešto što bi bilo kao model zadovoljavajuće i predlagatelju, a i onoj kategoriji ljudi koja čeka da se završi obnova. Ovdje smo rekli da će cijeli taj posao raditi lokalna samouprava. Oni će dakle morati procjenjivati, svake godine izdavati rješenja, izlaziti na teren, kategorizirati ove stvari. U malim općinama to nije problem. U velikim gradovima će biti problem. U većim mjestima će biti problem. I onda kažemo da ćemo tim ljudima u lokalnoj samoupravi ograničiti plaće i ograničiti sredstva na 15% prihoda. Plaće će biti ograničene na 15% izvornih prihoda, to je nešto što se priča u javnosti itd. A s ovim dodajemo im nove poslove pored onih kojih već imaju, opterećujemo ih sa nekim novim stvarima, a imamo u razmišljanju da lokalnu samoupravu svedemo na činjenicu da mogu raspolagati svojom plaćom u okviru 15% izvornih prihoda. Mislim da to nije dobro i mislim da na ovaj način ne činimo dobro manjim lokalnim samoupravama. Mi ćemo ove zakonske prijedloge podržati jer cijenimo vaš napor u ovom poslu koji ste radili i ideju da napravite određenu poresku reformu. Ali ostaje nekakav naš utisak da će ova porezna reforma ići u korist razvijenijim prostorima, manje će to osjetiti ili gotovo nikako će to osjetiti ovi prostori koji su pasivniji, prostori sa depopulacijom stanovništva. Naravno da mi koji smo sa kontinenta živimo u toj situaciji sa određenom dozom zavisti. Gledamo na prostor Jadrana, mora gdje su nekretnine i promet nekretnina vrlo atraktivan, poželjan i unosan posao u odnosu na neke prostore oko Zapadne Slavonije, Like tamo gdje nemate nigdje nikoga, a ne očekujete da a ne očekujete da će se zaraditi nešto od prodaje nekretnina. Isto tako je veliko pitanje i veliku, dakle veliku pravednost se mora na terenu provesti kada se budu procjenjivale i vrijednosti onih proizvodnih nus objekata pored objekata za stanovanje da ne ispadne da onaj tamo čovjek koji ima prostor za 20 ovaca mora na to platiti porez kao ovaj koji se bavi ozbiljnim biznisom. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Anki Mrak Taritaš na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Klarić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Horvat, hvala vam na pojašnjenju vezanom uz poreza na nekretnine, dakle da je to zapravo usklađivanje s propisima Europske unije. Ako tako razmišljam onda stvarno dođem u situaciju da mnoge direktive, mnoge propise koje smo usvojili nismo za njih spremni. Logički ako promatram, ja smatram to ovako, da je komunalna naknada nešto što plaćamo da bi poboljšali uvjete života oko kuće, oko nekretnine. Dakle, misleći na vodoopskrbu, odvodnju, rasvjetu, sve ono što zapravo čini život boljim. Porez na nekretnine on je vezan baš uz nekretninu. Kada ste spomenuli Voćin, podsjetili ste me da mnogi građani iz općine Voćin to su Hrvati koji su došli iz Kosova iz općine Letičan, još uvijek nemaju riješene imovinsko pravne odnose. Ne znam da li će do 1.1.2018. godine to biti napravljeno. Što ako ne bude? Oni vjerojatno sada plaćaju komunalnu naknadu jer to ima smisla kažem, jer to nije vezano direktno uz nekretninu nego je vezano uz njihove uvjete života. Što će onda biti? Hoće li onda oni morati plaćati porez na nekretninu koja uopće nije u njihovom vlasništvu? I hoće li to uopće biti pravno moguće? Dakle, prije nego što se ovaj porez bude zaživio, treba napraviti mnoge predradnje, a mislim da je malo vremena i opet tvrdim da će građani biti veoma neugodno iznenađeni kada ovaj porez stupi na snagu i s vremenu će on biti samo veći i doći se u opasnost mnogi, mnogi vlasnici. Mislim da ovo što je kolega Pernar govorio o opasnostima koje danas vidimo u ovrhama bilo za HRT-e je dječja igra u odnosu na ono što nam se može dogoditi u budućnosti ako ljudi ne budu mogli plaćati ovaj porez. Zahvaljujem uvaženom kolegi Žagaru na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvaženi kolega Žagar, dakle činjenica jeste, ja sam rekao da je ovo zadana veličina ovih, ovaj set poreskih zakona je nešto što se zahtjeva od nas i mi tu nismo imali nekakvog velikog prostora osim da napravimo u ovom prijelaznom periodu do punog oporezovanja, do punog modela koji će se bazirati isključivo na procijenjenoj vrijednosti nekretnine koji će biti dakle u tom slučaju će poreska obveza biti sasvim drastičnija u odnosu na ovaj oblik oporezivanja. Dakle, to smo morali uraditi. Jedina mogućnost je da u tom prijelaznom periodu prilagodimo se i kažemo ljudima što će se desiti. Naravno da je komunalna naknada imala svoju funkciju, imala je svoju svrhu i mislim da ovaj porez neće ispuniti tu svrhu koju je imala komunalna naknada, to je nekakvo moje mišljenje i moje iskustvo. Ali bi bilo dobro da je predlagatelj ipak napravio nekakvu procjenu, nekakvu aproksimaciju učinaka ovih poreznih rješenja i onda bi nam možda bilo lakše raspravljati. Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega u svom izlaganju ste spomenuli uvođenje poreza na nekretnine i spomenuli niz općina koje su slabog fiskalnog kapaciteta, a uz to treba reći da uz načelnika rijetko koja ta općina ima još jednog ili dvojicu zaposlenih obično za upravo ove neke komunalne poslove, uređenje groblja i slično. I da hoću reći nemaju kapaciteta da same izrade elaborate o procjeni vrijednosti nekretnine, zoniranje iako je ministar rekao da će imati na usluzi i gruntovnicu i katastar i sve. Ali očito da će morati zaposliti ili unajmiti neku agenciju koja će za njih to učiniti, jer sami nemaju tih kapaciteta pa je moj prijedlog i vama i onima koji su predlagali zakon da bi upravo za te općine prve, druge skupine potpomognuta područja to država trebala napraviti o svom trošku jer to jedinice lokalne samouprave neće moći same napraviti. Isto tako spomenuto je u tom zakonu da određene nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine, a znamo da u nekim sredinama postoje dobrovoljna vatrogasna društva koja su sama izradila dobrovoljne vatrogasne domove i da ih gruntovno posjeduju. Pa bilo je u prvom čitanju prijedloga da se i to uvrsti u oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine. Ne vidim da je to uvaženo i mislim da se i vi sa mnom slažete da bi to trebalo uvrstiti.

prevelik pritisak radimo u zadnje vrijeme na lokalnu samoupravu. Umjesto da obrnemo stvari i da je decentraliziramo i stvorimo lokalnoj samoupravi što više prostora i sredstava za rad. Dakle, mi ćemo, dajemo ovdje poslove i zadatke, a svest ćemo na kraju to sve skupa na načelnika i jednog čovjeka što naravno nije dobro. I nije to logika lokalne samouprave. Ja mislim da su jedinice lokalne samouprave i u ovih 25 godina dobro funkcionirale, da su sazrele, da su da kolokvijalno kažem naučile posao raditi, da su se pripremile i za ovu drugu fazu. Neke nisu, ali većina jesu fazu komunikacije sa europskim fondovima. Prema tome, mislim da lokalnu samoupravu treba financijski ojačati, dakle sredstva maksimalno decentralizirati i ne gušiti ju. I to bi bio pravi put. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo ja bih isto na sličnu temu spomenula, rekli ste kao da neće biti problem manjim jedinicama lokalne samouprave da utvrde činjenice i popišu. Ja se ne bih sa vama složila. Znači, općine i gradovi ostaju bez prihoda od poreza na tvrtku. Ukida se porez na kuće za odmor, ukida se komunalna naknada. Općine koje su i sada imale uspostavljenu komunalnu naknadu i koje su obračunavale komunalnu naknadu iako imaju postojeći popis one će taj popis morati nadopunjavati, morat će stavljati starost objekat, morat će stavljati stanje objekata. Ja vas pitam tko će zapravo to raditi jer do sad kad je bilo u pitanju prodaja ili nešto nekretnine, znači stanje objekta i starost objekta su određivali sudski vještaci. Da li će možda općine i gradovi morati plaćati sudskim vještacima da se to utvrdi, to nisu mali iznosi. A i recimo manje općine iz mojega kraja vam u pravilu imaju tri zaposlena na 50 kvadratnih kilometara i 5.200 stanovnika. Znači oni već sada u svojem opsegu posla stvarno su opterećeni i rade apsolutno sve. Ko bude sad još izlazio na teren ponovno popisivao sve objekte koje postoje mislim da je to gotovo nemoguće, plus toga što će oni morati kontinuirano ažurirati podatke, pratiti stanje i promjene koje će se dešavati. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Mariji Puh na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Ja bih vam se kolegice zahvalio na ovome što ste rekli. Dakle ja sada imam još jedna nova saznanja, vi sigurno u tom u tom dijelu posla imate puno više iskustva i vidim da baratate sa činjenicom. Ja ovdje ne bih ništa imao dodati, osim ono što sam rekao, mislim da smo lokalnu samoupravu podcijenili, mislim da treba obrnuti stvari, trebaju ojačati, treba decentralizirati i dati dati joj dodatne izvore prihoda kako bi se s ovim poslovima i s onim koji će tek doći nosili na pravi kvalitetan način. Zahvaljujem uvaženoj kolegi Horvatu na odgovor na repliku. Ovima smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA-e prijavo uvaženi kolega Ivan Lovrinović. Nema ga, izočan je. Hvala. Sljedeća se za raspravu u ime Kluba zastupnika HSS-a uvažena kolegica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. evo ja moram se ponovno osvrnuti na ove porez na cestovna vozila zato što nismo dobili odgovor od našeg ministra financija, a to je zbog čega se jednostavno nameće obaveza da se porez naplaćuje u stanicama za tehnički pregled i kolika će to biti naknada, jel mi imamo saznanja da će naknada biti odnosno tolika se plaća za ostale poreze poreze koje se plaćaju u stanicama za tehnički pregled odnosno naknade da će biti od 17,5 kuna uvećano za 25% PDV-a to iznosi preko 20 kuna. Pa sada kada se računa milijun i pol automobila koji se godišnje registrira to je prihod stanicama za tehnički pregled od nekih tridesetak milijuna kuna i naravno država tu sebi uzme nekoliko milijuna kuna PDV-a, tako da smatramo da je ovo potpuno nepotrebno jer nažalost ljudi jako loše danas žive u Hrvatskoj i za razlike u cijeni jogurta, kruha ili mlijeka hodaju nekoliko stotina metara od trgovine do trgovine da bi jeftinije prošli, tako da vjerujemo da bi se i za ovaj iznos prošetali ili provozali do FINA-e do nekog drugog mjesta gdje će platiti puno manju naknadu. Tako da smatramo da je ovo potpuno nepotrebno i da se na ovaj način nije se trebala ovakvu zakonsku odredbu stavljati da je obavezno plaćanje poreza u stanicama za tehnički pregled. I kao što je pitanje bilo jučer pitamo i sada, kome se ovdje ide na ruku? Jednako tako i kada govorimo o porezu na promet nekretnina u ime kluba HSS-a predložili smo i amandman o kojem se će glasati sutra. Ja vas molim da ga usvojite jer dosadašnji koeficijent za obračun komunalne naknade sukladno članku 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu za neizgrađeno građevinsko zemljište ima propisani koeficijent namjene za neizgrađeno građevinsko zemljište od 0,05 pa sada njegovo određivanje od 0,5 znači povećanje deset puta bez ikakvog obrazloženja za tu promjenu. U obrazloženju zakona navodi se da se ništa ne mijenja u odnosu na postojeće koeficijente za obračun komunalne naknade i sada mi vjerujemo da je došlo do nenamjernog propusta u pripremi teksta ovog prijedloga zakona, pa evo onda molimo predlagača da uvaženi naš amandman i da vrati postotak na 0,05, a ne 0,5 kako je predviđeno ovim prijedlogom zakona. Jednako tako kada govorimo o na nekretnine evo imamo nekoliko konkretnih slučajeva baš iz moje županije Virovitičko-podravske, iz moga grada, radi se o primjer nedovršene kuće koja se započela graditi prije nekih dvadesetak godina. Kuća je izgrađena do prve deke i tako stoji jel ljudi nisu mogli ju dovršiti, nisu imali financijskih mogućnosti. Na tu kuću do sada se nije plaćala komunalna naknada ali uvođenjem poreza na nekretnine vlasnici će morati plaćati porez na nekretninu upravo na takvu kuću zbog toga što je u zakonu određeno da čim je započeta gradnja da se mora plaćati i porez na porez na nekretnine. Jednako tako pitam ovim putem i predlagača što se tiče naših poljoprivrednika, što se tiče naših farmi koje su izgrađene iz operativnog programa. Svi znamo u kojim su silnim problemima i da su kreditno svi puno opterećeni, da su te farme najvećim dijelom puste. Isto tako do sada su bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade, a od sada će naši poljoprivrednici i na ta zdanja koja jednostavno više ne služe svrsi zbog toga što su nažalost propala, jednostavno od 1.1.2018. godine i na ta zdanja morat će se plaćati porez na nekretnine. Postoji mogućnost naravno da općine i gradovi oslobode takve slučajeve plaćanja poreza na nekretnine, ali u tom slučaju oni u svom proračunu moraju osigurati sredstva na rashodovnoj strani, a budući da znamo kako jedinice lokalne samouprave kao i županije isto tako jako loše financijski stoje velika većina, a sa ovom poreznom sa ovom poreznom reformom još će ostati bez više sredstava. Vjerojatno neće moći osigurati ta sredstva na rashodovnoj strani i pa će tako i u ovakvim slučajevima i našim poljoprivrednicima i socijalnim slučajevima jednostavno biti prisiljeni i morati naplaćivati Evo zamoljavamo predlagača da još jednom dobro prouči ovaj zakon koji su dali ovdje u Sabor na drugo čitanje. Smatramo da on nije dobar. Smatramo da ide na štetu i na teret svojim građanima i jednostavno zbog svih građana koji će nakon 1.1.2018. morati plaćati još jedan dakle dodatni teret, a i sada loše žive. Evo apeliramo da se ovaj zakon povuče. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ani-Mariji Petin na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ante Sanader. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, za uvažene predstavnike ministarstva. Poštovana kolegice Petin, evo želim čisto vama replicirati vezano za raspravu ovih naplata u stanicama za tehnički pregled. Vi isto radite u lokalnoj upravi koliko znam. I vi znate koliko je teško naplatiti porez kad to radi grad, županija. Imamo tu silne probleme. Ako se sjećate kada smo naplaćivali javnu rasvjetu pa smo onda to kroz cijenu struje naplaćivali. Jer kad dođe onaj naplatiti struju onda će sigurno se platiti javna rasvjeta. Danas su veliki problemi kad idete naplatiti javnu rasvjetu. Isto vam je sa svim porezima koje grad ima. I tamo bi morali zaposliti neke ljude koji će raditi, ili županija, koji će raditi na naplati poreza, i naplata je problematična odnosno vrlo teško to naplatite kao što se naplaćuje i komunalna naknada. Vi znate da imamo neke gradove i općine koje uopće ili vrlo, vrlo teško naplate komunalnu naknadu ili vrlo mali postotak komunalne naknade. Pa onda idete ovrhe, odvjetnike i sto novih problema. Nije popularno i sigurno kad s tim izađemo u javnost pa kažemo: Znate sada ćete to naplaćivati 17 i pol kuna, kao što ste vi rekli. Može da se kupi jogurt i mlijeko i kad tako kažemo ljudima onda sigurno da će reći: E to nije u redu. Ali kad bi zbrojili troškove koje imate u jedinicama lokalne samouprave ili regionalne, onda bi te cijene bile isto tako velike, kao i građevinsko zemljište. Građevinsko zemljište je resurs i svi mi kad mijenjamo prostorne planove želimo proširiti građevinsko zemljište. Svatko kaže: Daj nam moju parcelu građevinskog zemljišta. Ali nije korektno ni prema jedinici lokalne uprave da netko rezervira sebi građevinsko zemljište i drži ga rezerviranog neki veliki broj godina. Jer onda onemogućujete drugima koji bi željeli graditi, raditi, širiti građevinsko zemljište za stvarne potrebe i za građane. Tako da mislim da evo o tome se može polemizirati o tim pitanjima. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Anti Sanaderu na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani kolega na vašoj replici i ja znam da općine i gradovi kao i županije jako teško dolaze do svojih sredstava. Ali jednostavno ne želimo da bude na teret građanima i želimo da se omogući plaćanje ovog poreza i na drugim mjestima. Ne mora biti samo isključivo u stanicama za tehnički pregled. Može biti i na drugim mjestima gdje će im biti puno, puno jeftinija ta naknada, a opet će općine, gradovi i županije doći do svojih sredstava. Što se tiče neizgrađenog građevinskog zemljišta, evo upravo sam vam ispričala jedan slučaj. Dakle, radi se već sad o starijoj obitelji koja nije imala sredstava da svoju kuću dovrši do kraja. Jednostavno čak ta kuća nije ni na nekakvoj atraktivnoj lokaciji, nema svoga kupca. Znate da se iz Slavonije iz malih mjesta, da se ljudi iseljavaju. Nema baš velike potražnje za takvim objektima. Kuće su prazne i sad uvođenjem ovog poreza na nekretninu morat će se plaćati porez jer ako općine i gradovi oslobode plaćanja poreza morat će rezervirati, dakle, to u proračunu na rashodovnoj strani i tu automatski sebi blokiraju sredstva. O tome sam govorila. O konkretnim slučajevima. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ani-Mariji Petin na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvažena kolegice, ja bih se osvrnuo na neizgrađeno građevinsko zemljište koje u biti može postati problem razvoja određenih naselja i lokalnih samouprava. Jer je činjenica da ako 50 posto neizgrađenog građevinskoga zemljišta, da ne možete dobiti proširenje za nekoga nekoga kome je potrebnije građevinsko zemljište, znači, netko tko drži desetljećima građevinsko zemljište neizgrađeno, a 50 posto građevinskog zemljišta je neizgrađeno, jednostavno u tome naselju, na toj katastarskoj čestici, ta osoba ne može po zakonu znači dobiti proširenje. Ja imam primjera to u svome naselju da ogromni hektari su zavedeni davnih godina u građevinsko zemljište i da osoba uopće ne planira izgrađivati tu, niti isparcelizirati niti graditi i jednostavno koči razvoj Znači, građevinsko zemljište o tome bi se dalo raspravljati i konkretno govoriti pa čak zbog više godina da bude i skuplje to građevinsko zemljište koje je ne neizgrađeno. Jer ono koči razvoj znači određenih naselja jer ne može dobiti onaj kome je puno potrebnije za kuću, ne znam, za građevinsko zemljište, jer nažalost brojni ljudi koji ne mogu svoje zemljište pretvoriti u građevinsko u određenim naseljima, doslovno su prisiljeni kupovati od drugih ljudi u drugim mjestima, u drugim naseljima građevinsko zemljište, jer jednostavno to građevinsko zemljište koje stoji tu desetljećima koči taj razvoj. To je prvo. A što se tiče farma, što se tiče nekakvih objekata kojim su načinjene štete, a znamo i kako su im načinjene štete i zbog čega, ne njihovom krivnjom nego krivnjom hrvatske politike, zaista treba razmišljati da te objekte jednostavno se izbjegne oporezivati jer nisu krivci zbog dovedenoga stanja ni hrvatski seljak ni poljoprivrednik. Hvala lijepa. Jer treba kazniti one koji su opljačkali. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovanom kolegi gospodinu Bulju. Pa naravno da mi u HSS-u ne želimo kočiti razvoj općina. Pa znate da su i najuspješnije općine i gradovi upravo na čelu su im načelnici, gradonačelnici iz Hrvatske seljačke stranke većina, da. Ne želimo naravno kočiti razvoj općina već jednostavno želimo da se pronađe kompromis da taj teret ne ide na leđa građana ali vi dolazite iz drugog kraja, u Slavoniji je potpuno druga priča. U Slavoniji su vam sela, mjesta pusta, tamo možete kupiti cijelo domaćinstvo, cijelo imanje za 30 tisuća eura, ni ta niska cijena sada evo kolega kaže za 10 tisuća eura ni ta mala cijena nema svoga kupca, u Slavoniju doći i živjeti, poljoprivreda nam je uništena i Slavonija ako ovako ostane nama budućnosti i nema perspketive. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ana-Mariji Petin na odgovoru na repliku. Ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. U ovom zadnjem setu su zakoni koji su već u prvom čitanju izazvali dosta veliku zainteresiranost. To nije čudno, naime, tradicionalno Hrvati nisu štedjeli u dionicama, nisu štedjeli u zlatu i dijamantima, štedjeli su u nekretninama. Ja zaista sa respektom mogu reći da je iz Ministarstva financija došao jedan set od 15 zakona što idu kroz 2 čitanja, što je zaista za pohvaliti. međutim, često je kvaliteta i kvantiteta, nije baš u srazmjeru. Naime ja mogu ovo usporediti i sa jednom činjenicom, tamo kada sam imala 15 godina onda sam mislila da sam najpametnija da u životu nemam više ništa naučiti i sve što mi je moja mama govorila mislila sam da govori krivo. A kako sam išla sa godinama, onda sam shvatila da sve što je govorila je govorila kako treba i jednako tako danas znam koliko toga još ne znam. Sve ono što sam sa 15 godina mislila da znam, danas znam da ne znam. Tako bih ja voljela da je iz one diskusije koja je bila u prvom čitanju zakona zaista bila, da su se malo više potrudili i slušali što smo diskutirali jer su diskutirali ljudi koji o tome dosta znaju. Diskutirali su načelnici, diskutirali su gradonačelnici iz redova saborskih zastupnika. Ja sebi ne mislim da o tome, puno toga znam, no međutim radila sam Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu, bavila sam se sa time, gledala sam kako da se iz Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada pretvori u nešto što se zove Zakon o nekretninama iz jednostavnog razloga što kroz europske semestre naši kolege iz EU cijelo vrijeme govore ono ono što je potencijal u Hrvatskoj je potencijal u nekretninama. Tu možete i osigurati i određene prihode i učinite nešto. Kada sam govorila u ime kluba u prvom čitanju spomenula sam 2003. godinu i projekte koje sam imala iz 2003. godine. A sada dopustite da samo u dvije rečenice se osvrnem na Zakon o porezu na promet nekretnina. Dakle na naše stolove je došlo do sada 4 amandmana i sva četiri amandmana govore isto. Govore da treba dalje vratiti oslobađanje za prvu nekretninu. Ja sam nedavno bila čak i u nekoj emisiji gdje se je mlade ljude na cesti intervjuiralo, dakle to je bila dobra mjera, bila je demografska mjera, bila je vrlo korisna mjera. Ako se je već željelo iz te mjere preći u neku drugu, onda je to trebao biti paket koji dolazi zajedno a ne da sada imamo ovo a onda imamo vjerovanje vjerujte mi biti će nešto. To smo davnih dana prošli. Prema tome još jedanput molim obratite pažnju, dobra mjera je bila, dakle oslobađanja od plaćanja poreza na prvu nekretninu. A sada bih se htjela malo više skoncentrirati na ovaj Zakon o lokalnim porezima. Ja sam sinoć išla to detaljno čitati i gledati i mislila sam ajde idemo probati amandmanima to nešto popraviti no međutim stvar je uopće u pristupu. Često radite nekakav zakon za koji ste svjesni da možda ima nekakve male manjkavosti ili nešto ali nešto što sigurno znate da će taj zakon dati poruku. Poruka koju ja čitam iz ovog zakona je sljedeća. Poruka je prema EU, evo Hrvatska radi napor i uvesti će porez na nekretnine. No međutim i to se govori kao jednostavan porez. UN-Habitat je radio analizu 42 zemlje iz područja Europe i vezano je uz porez na nekretnine i samo 3 zemlje imaju površinu kao osnov, to je Ukrajina, Poljska i Češka. Druge imaju vrijednosni porez. Recimo Austrija je 55 godine uvela porez na nekretnine, Njemačka je uvela '65. godine određenim kriterijima, po određenim načinima kao vrijednosni porez. Ministar je u uvodnom slovu i kada je bio na prvom čitanju zakona i sada rekao mi uvodimo jedan jednostavni porez, pretvaramo komunalnu naknadu u porez na nekretnine. I to je najjednostavnija moguća metodologija i način. Pri tome moramo znati sljedeće i biti svjesni sljedećeg a to je, od 556 jedinica lokalne samouprave ima ih 20-ak, neću sada reći točan broj da ne pogriješim koji uopće ne naplaćuju komunalnu naknadu. Ove ostale naplaćuju po različitom postotku, je udio komunalne naknade u prihodu jedinice lokalne samouprave. Pri tome moramo znati što je komunalna naknada. Komunalna naknada je bila uvedena i uvodi se gdje vi plaćate svoje jedinice lokalne samouprave to što imate napravljenu cestu, što imate napravljenu infrastrukturu, što imate javni prostor i javni sadržaj, javnu, nekakve javne prostore i plaćate komunalnu naknadu iz koje se to održava pa je onda budući da su imali veliki nesrazmjer vezan uz komunalnu naknadu smo napravili jednu izmjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu gdje se iz komunalne naknade osim održavanja moglo i ulagati u nešto drugo osim za plaće. Naravno da je meni interesantan primjer grada Zagreba. Grad Zagreb ima 384 tisuće 333 stana. Uspješnost u naplati komunalne naknade je 70%. U prihodima grada Zagreba u tih 7 milijardi koliko Grad Zagreb ima komunalna naknada je na 10%. Primjera radi Grad Rijeka je na 15%, Osijek je na 12% a Split je na 14%. Razlika između ovih 10 i ovih 15% što ima Grad Rijeka su oslobađanja. Dakle to su oslobađanja komunalne naknade i tu će sigurno se otvoriti veliki problem. Ja sam apsolutno i uvijek se zalažem da se zakonom, i zalagala sam se da je bilo vremena to bi se možda i napravilo, da se zakonom točno definira za što i pod kojim uvjetima se može biti oslobađanje jer je oslobađanje uvijek se koristi ili u predizborne svrhe, ili se koristi za pojedine skupine. Dakle to oslobađanje je uvijek problem. No, međutim jednako tako morate znati da uvođenje ovog djela poreza na nekretnine će sigurno biti problem. Problem će biti iz razloga nekoliko. Prva stvar je evidencija, da bi mogli uvesti porez nekretnine morate imati evidentirane. Moramo reći jasno i glasno, gledam tko je tu bio sa Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo kojeg smo danas imali gdje smo utvrdili da tome tako u Hrvatskoj nije slučaj. Svi vi koji ste načelnici ili gradonačelnici jako dobro znate da nemate evidentirane sve nekretnine, ali nije tu priči kraj. Idemo dalje, da bi se mogao naplaćivati porez na nekretnine morate imati utvrđenu dob nekretnine, i morate imati utvrđeno stanje nekretnine. E sad, oko dobi tu će biti sigurno rasprave jer po ovim kriterijima se može desiti da stan u neposrednoj blizini ove sabornice će plaćati manji porez na nekretninu nego stan koji je recimo iz sustava POS-a napravljen u Svetoj Klari ili u Zapruđu. Zapruđe je bilo po 1034 eura po kvadratu. Dakle, po elementu dobit stan iste površine tu ulicu dalje ovaj će plaćati veći porez nego što je porez ulicu dalje od ove sabornice. Nije ni tu priči kraj, stanje, na stanju ko će utvrditi kakvo je stanje, kako će se utvrđivati i vjerovali ili ne svi vi koji ste načelnici i gradonačelnici koji naravno znate jako dobro o čemu govorim i znate da je 21. svibnja da su lokalni izbori u Hrvatskoj, ako su u odnosu, znamo kad je to je 3 nedjelja u svibnju bojim se da do lokalnih izbora baš nitko od načelnika neće krenuti s tim jer neće si baš nekako baš na toj temi svojim sugrađanima dati nešto novo a nakon lokalnih izbora ako budu oni isti onda će biti u velikim problemima a neki novi u još većim problemima. Jer da bi se mogao uvesti porez na nekretnine moraju biti ispunjeni osnovni uvjeti da ih imate evidentirane, da ih imate evidentirane u površini u kojoj je, da ih imate evidentirane vlasnike, da imate, da znate kakvo je stanje i da znate kakva je dob. I to sve me baš živo zanima kako će se u Gradu Zagrebu utvrditi za 384 333 stana. Tu nisu poslovni prostori, tu nisu ove druge stvari. Što to drugim riječima znači? Ja tu moram priznati kao netko tko ima određene, ne određene nego stvarne opcije građanskog centra, liberalne, poduzetničke i sve ostalo vidim odličnu priliku za mlade ljude, za mlade poduzetnike da lijepo osnuju firme i da svoje usluge nude općinama i gradovima, odlično barataju kompjuterima, imamo u realnom vremenu se putem razno raznih mapa može dobiti situacija koja je. Dosta toga na portalima je sigurno i to apsolutno u tom smislu otvaramo novu djelatnost na što ja ministru zahvaljujem jer je to odlična nova djelatnost koja će jedno vrijeme trajati i zaista biti od određene koristi. Ja stvarno mislim da treba imati evidentirane nekretnine i tu nemam nikakva problem. Zbog toga i u prvom čitanju i sad puno više sam se zalagala i zalagala bi se da se kroz Zakon o komunalnom gospodarstvu kroz ovih godinu dana se definirale određene elemente i određene odredbe. Jednako tako da se uloži maksimalna napor za portal koji se zove e.nekretnine. Da taj portal bude sa svim svojim elementima na kojima treba biti i da onda kada se uvodi porez na nekretnine se uvodi ono što je vrijednosni poreze. zemlje se muče s porezima na nekretnine na različite načine od američkih zemalja pa do Europe. I da to onda bude vrijednosni porez ali kad je vrijednosni porez onda je tu i da se do određene vrijednosti ne plaća porez i tako imaju zemlje to na taj način definirane. Na ovaj način ćemo doći u realnu opasnost da ćemo uvesti porez na nekretnine, izdavat će se rješenja, ja ću se prva na svoje rješenje žaliti jer ću tvrditi da mi stanje nije dobro utvrđeno jer ću utvrditi da mi je recimo od susjeda procurila kupaona u kupaona u moju kuhinju što je činjenica. Pa me zanima kakvo mi je sad stanje, jer mi je bilo bolje nego prije nego što mi je procurilo to sve zajedno. Prema tome, tu postoji i ona priča o masovnim procjenama, dakle tu ima niz, niz priča. Dakle kad idemo s takvom jednom novinom, kad idemo s takvom jednom pričom moramo se dobro pripremiti. Na ovaj način smo mi zadovoljili formu ali nismo zadovoljili suštinu. Mi ćemo kad ćemo prikazivati svoje reforme EU tamo gdje je porez za nekretnine, stavit ćemo kvačicu i oni će nas ocijeniti evo Hrvatska je pokazala napor, uvela porez i sve ostalo. Ali ajdemo vidjeti ono što stvarno imamo na terenu, stvarno imamo na terenu primjera radi zajednički informacijski sustav katastra i gruntovnice odličan program, super program za ono što je dobro evidentirano. Kad vam je dobro evidentirano u katastru i kad vam je dobro evidentirano u gruntovnici vi ovako dobijete podatak, savršeno stanje a to vam je otprilike za nekakvih 5 do 6% svega u Hrvatskoj. Kad vam je u katastru jedna površina, u gruntovnici draga površina, u katastru stvarni posjednik, u gruntovnici onaj vlasnik koji je djed kojeg više nema ZIS vam kaže error jer ima dva različita podatka i ne može vam dati točan podatak. Stoga je zaista trebalo napor, energiju i trud da kad to već radimo i kad ćemo tamo dobiti jednu kvačicu da onda to bude napravljeno kako treba. I ja bih se još samo evo za kraj koliko imam referirala na odredbu članka 29. Zakona gdje kaže javna površina. Ja sam i u raspravi i inače rekla ljudima dajte se čujte sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, definirajte to na isti način. Što je javna površina u odnosu na ovaj porez ja ne znam, jer ja ću si dopustiti pročitati što piše u Zakonu o prostornom uređenju. Tamo piše površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. Javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovi i zelene površine u naselju, rekreacijske površine. Jer tom odredbom je porez i za korištenje tamo piše javne površine. Ovo su površine javne namjene. Kao takove su definirane u Zakonu o prostornom uređenju, kao takove su u prostornim planovima i sad ja ne znam na kojim javnim površinama će se plaćati porez ili su to ove površine. trebalo je samo malo sjesti i vidjeti o čemu je riječ jer ja ne znam da li ovaj porez znači i porez na groblju i porez kad je u parku kiosk što će značiti odredba vašeg članka 29. u odnosu na Zakon o prostornom uređenju. Mi imamo, dakle različito zakonodavstvo možemo imati to su iskustva i Europe i Hrvatske. Možete imati i sektorski pristup i možete imati integralni pristup. Ja sam se uvijek zalagala za integralni pristup. Što to znači? da isto nazivlje bude za iste pojmove u svakom zakonu. Pa ako je u Zakonu o prostornom uređenju koji je krovni zakon površine javne namjene, onda to treba biti i u ovom zakonu i u svim drugim zakonima. Hvala najljepša. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Anki Mrak Taritaš na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Klarić. Izvolite. **Klarić, ovo što ste rekli da problem evidencija nekretnina i činjenica je da možda neki gradovi i općine to nemaju. Ja se toga kod sebe ne bojim. Imamo doslovno fotografiranu svaku kuću, pa čak i vrtnu kućicu na području našega grada i točno njene dimenzije i znamo sve podatke. Međutim, ja vidim tu jedan drugi problem. Vi se sjećate zakona koji je stupio 2015. na snagu, a izmjena Zakona o PDV-u, dakle tu ja vidim smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave. Jer za sve zemljište za koje je izdan izvršni akt o gradnji lokacijska, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta, pa da pod PDV, dakle prihod države 25% ne može ići porez na promet nekretnina. Isto tako i ovo smanjenje sa 5 na 4 za jedan postotni poen iznosi 20% ukupno manje prihoda jedinica lokalne samouprave. O tome možemo govoriti podosta što se odnosi na jedince lokalne samouprave. Iz svega ovog što ste vi govorili, što mi govorimo kao čelnici jedinica lokalne samouprave najveći teret i u ovom trenutku kao i svih prethodnih Vlada na neki način izgleda da pada jedinice lokalne samouprave, a govorimo o gospodarskom napretku. Ja se iskreno nadam, a i ministar je to obećao da će Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koji bi trebali donijeti do 6 mjeseca iduće godine podosta stvari u tom dijelu nivelirati. Jer i činjenica je da najveći teret će morati snositi kao i uvijek od '94. od kad su se formirale jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine i mislim da smo toga svi svjesni. Ali ako želimo krenuti u nekakvu cjelovitu reformu negdje moramo početi. Hvala lijepo. Kolega Klarić, mi se znamo dugi niz godina i izvan ove sabornice. Vjerojatno ćemo se sretati i u budućnosti, pa ću vas i ja vam želim da budete i dalje gradonačelnik morala sam samo da li ste grad ili općina. Pa ću vas za jedno godinu, dvije pitati i podsjetiti na ovu diskusiju. Kao što vidite ja da imam pet različitih prstiju na ruci, tako ima svatko od nas, tako je 556 različitih općina i gradova svatko sa svojim problemima. I probleme koje imate vi. Ja sam zaista i zadovoljna da imate evidentirane jer im je tako puno jednostavnije upravljati prostorom. Sigurna sam da druge probleme i drugi način imaju kolege i kolegice, a vjerujte mi Slavonija ima nešto. Kako će oni izaći iz toga to se ne usudim ni misliti. Kad je riječ o slavonskim općinama i gradovima i kad je riječ redimo o Nuštru koji je ministar vrlo rado spominje, Nuštar vam ima dva posto njihovih prihoda. Ja sam to išla pogledati, jer imam imam prihode od svih 556 općina i gradova koliki je prihod komunalna naknada u njihovom proračunu 2% u proračunu Nuštra je prihod od komunalne naknade. I oni su tamo oslobodili od komunalne naknade sve sve lokacije, odnosno sve kuće gdje ljudi ne žive. Sada nema mogućnosti oslobađanja, moraju razrezati porez, moraju dostaviti rješenje tamo gdje nitko ne živi. To rješenje će tamo lutati, biti, pa netko će se u jednom danu žaliti. Ja mu stalno spominjem, znate jedan čovjek zna malo, ali svi ljudi znaju sve. Slovenija je 10 godina uvodila porez. Nakon 10 godina kad je uvela imala je 2 milijuna žalbi. Nakon toga je Ustavni sud poništio taj Zakon o nekretninama. Ja moram priznati da zadnjih pola godine ili godinu nisam pratila što se s tim dešavalo. Ovo je jedan proizvod koji je napravljen na jednostavniji mogući način. Nešto što je bila jabuka pretvorili smo u krušku, a vjerujte dobit ćemo svinjsku polovicu na terenu stvarno kad dobijem da se tako imam prilike našaliti, već je kasno i već smo umorni umorni svi od toga. Ono što sam se ja zalagala i cijelo vrijeme govorim napravite bazu, napravite sve, iskoristite 2017. i moglo se je možda to jednostavnije napraviti. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Anki Mrak-Taritaš na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Ana- Marija Petin. Izvolite. **Petin, Ana-Marija (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa evo poštovana kolegice, vi ste spomenuli da će te nekretnine bit potrebno evidentirati, procijenit odnosno odredit dob, odredit stanje, pa tko će to raditi i na čiji trošak će to ići. Da li će ponovo ići preko leđa građana ili će taj trošak snositi ili lokalna samouprava ili županije, dakle to ništa nije definirano zakonom. Što se tiče ovog vašeg prijedloga imam krasnih prijatelja koji su završili građevinske fakultete, nažalost ne rade nigdje pa evo ja ću ih savjetovati da počnu otvarati svoje firme i s obzirom da će imati uskoro osiguran posao ovdje u Hrvatskoj i kako se čini vrlo dobru zaradu. I još jedno pitanje što nije rečeno, a što ako se taj porez na nekretnine ne plati? Što ako naši stariji umirovljenici koji žive od mirovine nemaju od čega platiti taj porez, što će se desiti onda? Hoće li ih država ovršit, deložirati, iseliti iz svojih domova, što će se tada desiti? I jednako tako pitam vas, da li ste i vi za to da se ove stočne farme koje su napravljene iz Operativnog programa gdje su ljudi u problemima da idemo sa prijedlogom evo možemo prema ići sa amandmanom još stignemo, da se oni oslobode definitivno plaćanja toga poreza na nekretnine jer mislim da nam je cilj svima da pomognemo svojim građanima posebno onima koji su u problemu, posebno poljoprivrednicima koji nisu kako je tu rečeno došli zbog sebe u te probleme nego zbog drugih stvari i situacija koji su kreditno opterećeni da im na ovaj način ako već nismo mogli direktno kroz poreznu reformu o kojoj se sutra glasa pa bar na ovaj način da im bar malo pomognemo u poljoprivredi. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ani-Mariji Petin na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kolegice Petin, vi ste ovdje postavili nekoliko pitanja pa da možda krenem od zadnjih. Ja sam apsolutno osoba koja se zalaže da sve što treba biti definirano da bude definirano maksimalno što može. Ne možete baš sve odredbama zakona i da se što manji prostor daje slobodnim ocjenama. Znate, slobodne ocjene kao što je u klizanju pa onda suci različito ocijene, tako da ako je tema oslobađanja da tema oslobađanja tko i pod kojim uvjetima može biti oslobođen od poreza na nekretnine, sigurno mora biti u zakonu i ne treba dati mogućnost da to čini jedinica lokalne samouprave iz jednostavnog razloga što to i dovodi do nereda i jednako tako nema nekakvog učinka. Dakle u svakom slučaju amandman. Ja moram pri tom reći da naš klub zastupnika HNS-HSU HNS-HSU mi ćemo dati amandman kojim predlažemo da cijela ta glava koja se odnosi na porez na nekretnine se ovaj čas briše, a da se to definira kroz Zakon o komunalnom gospodarstvu, a kada se steknu uvjeti za pola godine ili devet mjeseci ponovo dođe pred ovaj uvaženi Dom i tada možemo o tome raspravljati pod uvjetima kojim treba biti. Jednako tako ja moram priznati da mene vesele kada se otvore neki novi poslovi, jednako tako me veseli kada se otvore neki novi poslovi za mlade ljude jer za ovaj posao trebate imati volju, trebate imati kompjuter, trebate imati određena kompjuterska znanja i trebate imati dobre cipele ili čizme i kabanicu ovisno o vremenu kada radi, kompjuterski odraditi sve, otići na teren, snimit, izvadit podatke koje imate. Ja često navodim primjer, primjera radi o čemu govorim. Moji roditelji su napravili vikendicu '67. godine, za tu vikendicu imamo i građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu. A ja kada idem u katastra još uvijek je jedna velika čestica sa jedno stotinjak vikendica, a i vikendica napravljena temeljem dozvole sukladno PUP-u parcelacija ono by the book sve zajedno, a u katastru još uvijek je jedna velika čestica i nikako da se upišem u gruntovnicu. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Mrak TAritaš na odgovoru. Sljedeći za repliku se javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Anka Mrak Taritaš. U svojoj raspravi ste spomenuli upravo potrebu sređivanja stanja gruntovnice, katastra kao preduvjeta da bi se moglo nekretninu locirati, odrediti kvadraturu, stanje, vlasnika itd. I jedan dio nekretnina je u vlasništvu države, to još niste spomenuli jer država i sam ministar novog ministarstva je rekao da još uvijek ne zna koliko ima nekretnina na terenu i na koji način ćemo mi očekivati da će novo ministarstvo, novi ministar u godinu dana uspjeti riješiti stanje državnih nekretnina, urediti to u katastru i gruntovnici i usuglasiti to sa načelnicima i gradonačelnicima, a pogotovo u kontekstu predstojećih lokalnih izbora. Jer u ovom trenutku je upravo veliki pritisak na načelnike da preuzmu poslove Hrvatskih voda u naplati odvodnje uz komunalnu naknadu da izdaju i ta rješenja kroz jedno rješenje. Znam da je to kod većine načelnika neprovedivo jer su neusuglašena stanja i kvadrature između općina, gradova i Hrvatskih voda jer se jednostavno načelnici boje pred izbore sada izdati nova rješenja sa većom kvadraturom, sa većim troškom za naše građane. Bojim se da će se slično dogoditi sa ovim porezom za nekretnine i mislim da bolje da bolje ga je u ovom trenutku povuć, kvalitetnije pripremit i prepustiti one nekretnine koje nisu od interesa za Ministarstvo obrane i za druga državna tijela na upravljanje jedinica lokalne samouprave i vjerujem da bi do sada bili stavljene u funkciju i bilo bi sigurno nekakvih gospodarskih aktivnosti i na taj način omogućili jedinicama lokalne samouprave dodatne prihode, a ne da im se stalno samo uzimaju prihodi. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Davoru Vlaoviću na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Koristim priliku da možda odgovorim na dio pitanja kolegici Petin koju nisam odgovorila, a to je tko će sve platiti. Pa platit će sve one koji u čiji proračun ide porez. Dakle jasno je da je to lokalni porez da ide u proračun jedinica lokalne samouprave, da si oni to moraju sve riješiti i prema tome tu nema dilema. Tko ima dovoljno snage neke općine, gradovi, dovoljno ljudi kolegica evo koja sjedi kraj mene je gradonačelnica Kraljevice, ona ima troje ljudi pa možda će ti ljudi nešto moći napraviti, ima odličnu evidenciju. Ne znam kako ima kolega koji je gradonačelnik Bakra možda isto ima dobru evidenciju pa će to moći riješiti, ali sigurno ima onih koji to neće moć. Ali onda vidi čuda. Oni koji to mogu riješiti su vam oni čiji su općine i gradovi u onoj najboljoj skupini od pet skupina, a oni koji to nisu riješili i koji ne ubiru komunalnu naknadu i koji imaju problema su oni u najlošijim skupinama, skupine jedan, tri one najlošije skupine. To samo znači koliki će to biti još dodatan teret. No, međutim, to se mora napraviti. Ja sam se zalagala i dosta govorila o tome da se evidencija nekretnine napravi kroz program koji se zove Nekretnine program, koji će biti financiran s državne razine, program koji će biti financiran od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i financija kao zajednički program, da on bude osnov svega, da se njemu bazira sve ostalo jer kad imate dobro evidentirano, dobar program, onda je igrica što hoćete i kako Ali kad nemate evidentirano nekretninu onda sigurno onoliko koliko nema evidentiranog i krivo se ustanovi površina, vjerujte mi bit će i toliko žalbi. Ja se nadam da je ekipirano nadležno tijelo za rješavanje žalbi. Kad krenu sve žalbe koje su vezane uz nekretnine, jer vjerujte, druga je stvar; vi se mora žaliti odmah jer ako se ne žalite tad nećete ono, otišlo, prošlo vrijeme. Prema tome, sigurno je bilo vremena kroz godinu, koje nam dolaze, sve dobro evidentirate i biti spremni za 1.1.2018. Hvala.

moram naglasiti, mi smo i pred nekakvih par godina razgovarali unutar naše Vlade o uvođenju poreza na nekretnine o vrlo sličnom modelu koji se sad predlaže. Hrvatska narodna stranka je taba bila protiv ne zato što smo mi protiv samo tako nego zato što smo i tada upozoravali da nismo spremni za uvođenje poreza na nekretnine. I situacija u ove tri godine između ovog prijašnjeg prijedloga i ovog sadašnjeg prijedloga se ustvari bitno nije promijenila. Ovo što pojedine jedinice lokalne samouprave imaju evidencije pripremljene na način da će uz određenu prilagodbu, naravno uz dodatne troškove možda i moći i moći napraviti, ajmo reći, jedno 50, 60 posto korektnih rješenja koja će ići van. Ja sam uvjerena da će ih biti barem 30, 40 posto koja će nam se vratiti iz raznoraznih razloga. Između ostalog, i iz ovog razloga gdje će trebati napraviti procjenu stanja nekretnine na što će sigurno biti žalbi. Jer nije definirano na koji način ćemo procjenjivati stanje nekretnine. Da ne govorim o tome da će netko sutra reći, ili preksutra, napraviti novu fasadu, povećati vrijednost svoje nekretnine što znači da ćemo već u narednom periodu to isto rješenje morati mijenjati. Pred nama stoji jedan ogroman posao. Samouprava u kojoj sam ja na čelu je uložila do sada skoro milijun kuna u proteklih 5, 6 godina u ove evidencije, i još uvijek te evidencije nisu dovoljno dobre, da bi mi sada bez ikakvih problema tokom naredne godine mogli izdati rješenja koja se predviđaju ovim zakonom. Apsolutno to odgovorno tvrdim. I kad to napravimo temeljem ovog zakona, mi ćemo imati samo problem, dodatne troškove jer nismo za to pripremljeni. Na to smo ukazivali i onda. Sad kao HNS ukazujemo i sada. Ajmo napraviti posao kako bog zapovijeda pa onda uvodimo porez na nekretnine odnosno mi se zalažemo za porez na imovinu. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Nadi Turini-Đurić na replici. Odgovor na repliku uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo kolegice Turina-Đurić. Sve što ste rekli je tako. Zaista kada smo u Vladi i kada je pokušao tada resorni ministar Linić na otprilike sličan način, vrlo, vrlo sličan način uvesti porez na nekretnine, mi smo tada bili protiv. Govorili samo o porezu na imovinu, govorili smo o čemu, što to znači. Tada smo ponavljali otprilike slične riječi kao i ovaj put. Ja moram priznati da ministar Linić jedno tri mjeseca sa mnom uopće nije razgovarao. Okretao je glavu ili je bio strašno ljut na mene jer sam i tada govorila isto što govorim i sad. Govorim iz razloga što se ja zaista prostornim planiranjem bavim cijeli svoj vijek. Dosta toga znam o katastru, dosta toga znam o gruntovnici, dosta toga znam o stanju na terenu i dosta toga znam uopće kako se procjenjuju nekretnine, što znači nekretnine, što znači posao s nekretninama. I tad sam ponavljala kao što i ovaj put ponavljam i nebrojeni put ću ponavljati. Može se uvesti ako imate dobru evidenciju, ako imate dobro evidentirano. I bit će zaista općina i gradova gdje to neće biti problem. Ja u raspravi, kad je bila rasprava na prvo čitanje, namjerno nisam rekla o kojoj je općini riječ. Općina Vir. Ima odlično evidentirane nekretnine. Zašto? Zato što je bilo puno bespravnih. Ovi bespravni nisu htjeli plaćati. Imali su mladog, ambicioznog načelnika koji je usput platio firmu koja je to sve evidentirala. On ima točno evidentiranu nekretninu. Tamo kad netko dogradi 2 kvadrata, on mu isti čas komunalnu naknadu za 2 kvadrata dodatno doda, i on neće imati problema. Tamo će ljudima biti bolje. Oni sad plaćaju porez na vikendice i plaćaju komunalnu naknadu. Iza 1.1.2018. bit će samo jedno, bit će porez na nekretnine, neće biti komunalne naknade i poreza na vikendice. Dakle, tamo će biti i nešto manje nego što je. Dakle, ljudi će plaćati nešto manje nego što plaćaju sad. Dakle, apel, ponavljam, ima još vremena. Ovu sljedeću godinu s državne razine napraviti program, evidentirati sve, a onda zaista uvesti porez na nekretnine kao vrijednosti. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Anki Mrak-Taritaš na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve replike po raspravi. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a prijavio uvaženi kolega Davor Miličević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre sa suradnicima. Pred nama se sada nalaze u raspravi 3 zakona iz tzv. paketa porezne reforme. Prijedlog Zakona o porezu na nekretninama, prijedlog Zakona o lokalnim porezima, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave. Prvi iz ove grupe zakona je prijedlog Zakona o porezu na nekretninama koji ima mali broj izmjena, odnosno u većem dijelu je onakav kakav je bio u prvom čitanju odnosno drugom čitanju. U pravnom jednom tehničkom smislu prijedlog zakona je dobro uređen i nije potrebna dodatna intervencija. Ono što je ipak novo u odnosu na drugo čitanje jeste činjenica da se oslobađanje priznaje sada i životnim partnerima što se djelomično prihvaća na način da i isto za sve porezne postupke propisano Općim poreznim zakonom zbog čega nema više potrebe za donošenje posebnih poreznih propisa. Nadalje, druga izmjena u prijedlogu zakona odnosi se na član 25. koji je dopunjen stavkom 2 koji propisuje da se rješenja ne donosi ako se porezni obveznik temeljem posebnog propisa oslobađa plaćanja poreza. Ovakav prijedlog izmjene zakona mi u Klubu HDZ-a u cijelosti podržavamo i pozdravljamo jer smatramo da je to upravo put kojim bi se trebalo i ubuduće ići odnosno praktično primjenjivati proklamirana načela nepotrebnog administratiranja. Predloženom zakonskom odredbom štedi se vrijeme i novac, a posebno rasterećuje rad državnih službenika koji zbog kojekakvih zakonskih normi nepotrebno gube dragocjeno vrijeme umjesto da ga koriste radeći svoj posao. Nadalje, isto tako za primijetiti je bitna primjedba Odbora za zakonodavstvo u kojem se navodi: Radi pravne sigurnosti nije dopušteno jednim zakonom mijenjati ili ukidati pojedine odredbe drugog zakona već je potrebno donijeti izmjene i eventualno dopune toga drugog zakona. iz razloga što smo svjedoci iz ranijeg vremena da to često nije bilo tako te su često zakoni donošeni suprotno gore opisanom načinu, padaju na Ustavnom sudu, su zasigurno nije dobra praksa i takve se prakse ubuduće treba kloniti kao što je to u ovom prijedlogu i učinjeno. Drugi prijedlog zakona o lokalnim porezima. U drugom čitanju ima izvjesne razlike koje su posljedica uvažavanja stajališta iznesenih tijekom prvog čitanja prijedloga zakona. A u cilju poboljšanja odredbi i konačnog prijedloga zakona. Ono što bih htio posebno istaknuti jeste prihvaćena primjedba Odbora za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu, su objedinjene rasprave reforme poreznog sustava u kojoj je predloženo da se oslobode plaćanja poreza na nekretnine oni gospodarstvenici koji su dosad bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade za određeni period. Unošenje ovakve jedne odredbe u tekst zakona prema mom mišljenju, i kao jednog od čelnika koji dolazi iz lokalne samouprave, omogućava daljnji razvoj jedinica lokalne i područne samouprave jer na takav se način omogućava da se projekti od općeg interesa ili posebnog interesa za lokalnu i područnu samoupravu za koje nema dostatnih sredstava u proračunu jedinica u lokalnoj i područnoj samoupravi, a koji se odnose na ulaganje u komunalnu infrastrukturu, financiraju novcima gospodarstvenika. A da se njima za uzvrat dok traje taj investicijski projekt da određena motivacija i satisfakcija kroz oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine. Takvom zakonskom mogućnošću omogućuje se i u budućnosti financiranje projekata značajnih za jedinice lokalne i područne samouprave kroz ulaganja gospodarstvenika. Kao što sam to već naveo i u raspravi vezanoj za Zakon o porezu na nekretnine i u ovom slučaju je predlagatelj zakona prihvatio primjedbu Odbora za zakonodavstvo da se radi pravne sigurnosti ne dopušta jednim zakonom mijenjanje ili ukidanje pojedinih odredbi drugog zakona, što bi trebalo i postati dobra praksa ovog Doma. I na kraju, treći zakon iz ovog paketa zakona sveobuhvatne porezne reforme odnosi se na prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Donošenje ovog zakona i to po hitnoj proceduri, nužno je zbog pravne sigurnosti odnosno onemogućavanja pravne nesigurnosti preklapanjem ovog zakona sa Zakonom o porezu na promet nekretninama, te Zakona o lokalnim porezima koji su već u drugom čitanju. Ovaj zakon uvodi jednu novinu u hrvatskom zakonodavstvu, te jasno razlučuje odredbe o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave od odredbi o lokalnim porezima. Iz prijedloga novog zakona izbačeni su zakonski tekstovi koji su implementirani na nove zakone, a prije svega Zakon o porezu na promet nekretninama te Zakon o lokalnim porezima. Ovo što je za pohvaliti jest upravo činjenica da s ovim zakonskim prijedlogom donekle se rasterećuje gospodarstvo, neki će reći simbolično, ali za početak dobar korak u pravom smjeru jer se u potpunosti izbacuje porez na tvrtku ili naziv. HDZ će u svakom slučaju podržati ovaj zakon. Ja bih ovu iskoristio priliku da se zahvalim ministru i svim njegovim suradnicima koji su poradili dosta studiozno na reformi poreza, jer ovo je jedini način da Hrvatska krene na bolje. Mi koji dolazimo iz Slavonije znamo kako nam je teško. Osim ponuđenih rješenja mi ne vidimo bolja rješenja i stoga ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Pa htjela sam samo kolegu pitati što se dogodilo unatrag tri godine. Naime, maloprije sam rekla znači jedan vrlo sličan prijedlog koji doduše nije došao u saborsku proceduru jer se nismo unutar koalicije dogovorili da tako bude odnosno povučen je. Jer bio je prije dvije, tri godine, puno je bilo razgovora o njemu da li treba ili ne treba. U tom vremenu ste vi, kolege iz HDZ-a, isto tako javno se svi izjašnjavali protiv uvođenja poreza na nekretnine. I sličnu argumentaciju otprilike imali kao što je ova danas s ove strane oporbe, da naprosto nismo spremni na takvo nešto, da ima previše nepoznanica i da će nažalost iz takvog ishitrenog rješenja i provedbe takvog rješenja doći do jednog popriličnog kaosa u smislu žalbi na izdana rješenja za te poreze. Jer, recimo, jedan od primjera je i taj, porez na nekretnine će se plaćati i na one nekretnine koje se trenutno ne koriste, na kojima ima više vlasnika, pa recimo, imate cijeli niz ljudi koji žive recimo u Rijeci, koji su porijeklom iz Like pa imate nekakvu nekretninu, nekakvu staru kuću u Lici čija vrijednost nije nikakva upotrebna vrijednost, nije nikakva, ali na nju ćete morati plaćati porez. Znači, to je sve nešto što otvara jako puno dilema i pitanja pa s obzirom da ste svojevremeno se jako zalagali za to da nikako ne dođe takav zakon u proceduru i da nismo spremni za njega, ne znam što se u međuvremenu dogodilo osim novog ministra odnosno nove Vlade. da ste sad tako silno zalažete da taj porez hitno uvedemo. Ja prije svega zahvaljujem se na replici. Prije svega rekao jednu frazu. To je ekonomska kategorija. Svojevremeno jedan ekonomista je bio na jednom sastanku i dogovorili su jednu jednu priču i usvojili određeni zaključak, jer kad je izašao van, kad se vratio, više nije bio za tu priču. Pa kažu zašto? Zato što je dobio nove informacije. U međuvremenu se puno toga desilo. Ja sam siguran da ljudi na čelu s ministrom su dobro odradili posao. Ja mislim da dugo nije bilo ovakvog ministra koji je detaljno primao udarce od svih nas proteklih dva, tri mjeseca, i siguran sam da je ovo zadnji pokušaj da se u Hrvatskoj nešto promijeni. Ima dijelova u Hrvatskoj u kojima se dobro živi. Ja dolazim iz kraja u kojem se jako teško živi i danas puno pričamo o porezu na promet nekretninama, da li će biti 5 ili 4 Ako vam ja kažem da u Županji jedna kuća vrijedi 10 tisuća eura, da li će netko platiti 500 eura ili porez od 400 eura. To je manje bitno. Mislim da mi trebamo razmišljati o tome da mi našim građanima pronađemo mogućnost da dobiju posao, a ove su porezne reforme na tragu toga da se otvori mogućnost da se u Hrvatsku investira da se počne bolje živjeti. žao mi je što sam i zastupnik pa kad sve slušam nas ovdje, meni se čini što se mi više brinemo o našim građanima, njima je svima sve teže. S time bih završio. Zahvaljujem uvaženom kolegi Davoru Miličeviću na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću, pojedinačnu, se javio uvaženi kolega Gordan Maras. Nema ga. Hvala. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi kolega Kažimir Varda. Izvolite. Neću dužiti i ne ponavljati onaj dio rasprave koji sam imao kod prvog čitanja. Referirat ću se samo na amandmane koje sam podnio vezano za zamjenu nekretnina. Naime, pročitao sam i jedno i drugo obrazloženje i kod prijedloga zakona i kod konačnog prijedloga zakona. Znate, ne drži vodu, ipak se radi o dva različita pravna posla. Jedan pravni posao je kupoprodaja, a drugi pravni posao je zamjena. Bez obzira o čemu se radi. Vi i u jednom i drugom obrazloženju ste to sve sveli pod istu kapu. No, dobro. Ja sam zapravo krenuo u svoju raspravu i u prvom čitanju, a vezano i za amandmane obrazloženje da imamo zamjenu nekretnina ne samo stanova, dakle ne samo građevina nego imamo i zamjenu zemljišta. Vi znate da kod zemljišta ako se ne provede komasacija za koju treba i program Sabora osigurati sredstva itd., itd., da su naše parcele razjedinjene, male. Ako mi želimo razvijati našu poljoprivredu, ja mislim da bi morali omogućiti našim zemljoposjednicima sa tim malim parcelama da bez poreza na promet nekretnina mijenjaju i okrupnjavaju svoja zemljišta. Kod stanova, krenuo sam od toga da uistinu poučen i situacijom u Gradu Zagrebu, a tvrdim i u većim gradovima. Imate starih obitelji, samaca, korisnika obiteljskih mirovina koji imaju veliku kvadraturu jer su djeca otišla, stvorila su svoja obiteljska gnijezda. A imate mlade ljude koji i po vašem prijedlogu odnosno po prijedlogu ministra u odnosu na subvencije za prvu nekretninu pa više ne bih o tome govorio, trebaju veći stan. Oni ako za 100 tisuća eura, da bi dobili subvenciju, kupe stan, mogu kupiti 60-tak kvadrata u Gradu Zagrebu. Tih 60 kvadrata je jedna spavaća soba, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Ostalo su hodnici. Je li mi želimo pronatalitetnu politiku provoditi. Jer njima treba danas-sutra veći stan. Zbog čega ne dozvoliti ovim starijima, umirovljenicima da bez poreza dođu do manjeg stana, a njima da dođu do većeg stana i da se plati samo razlika na tržnoj vrijednosti stana. I to je sve. Takvu smo situaciju imali do 1997. godine. Takva situacija je šljakala. Ja sam pokušao dobiti informaciju koliki je porez naplaćen kod zamjene nekretnina. Takvu informaciju nisam mogao, takva analitika se ne vodi. Jer je sve porez na promet nekretnina. Da ste u obrazloženju napisali kod konačnog teksta da ćemo pratiti kroz godinu dana naplatu tog poreza, vjerujte mi digao bih obje ruke za ovaj zakon. Pa bih čekao godinu dana rezultat da vidite da to neće dovesti do ove situacije za koju se ja zalažem. Neće dovesti do okrupnjavanja zemljišta bez komasacije. Za to nemamo novaca i neće dovesti do zamjene stanova u kojima bi mladim obiteljima osigurali veći stambeni prostor i na taj način i mogućnost da imaju i više djece. Evo s time završavam. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Kažimiru Vardi na ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu javio pojedinačnu, uvaženi kolega Ivan Klarin. Izvolite. Evo, ja se poštovani gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Znam da nema puno smisla s obzirom da je jako kasno. Ja sam mislio da će ova rasprava biti sutra ujutro, ali ne umanjuje važnost da rečem ono što me najviše boli u ovoj poreznoj reformi, nazvano takozvano porezna reforma, koja se sastoji od 15, 16 zakona. To je konačni prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina. Ja bih se usudio kazati i bit ću nepristojan i reći da su mi sramotni članci 12. i 13. i to iz razloga što ste, gospodine ministre, ukinuli porezno oslobođenje za sve one koji nekretninu kupuju po prvi puta, za sve one mlade obitelji, i kasnije ste nam pokušali to nama i javnosti pokriti jednom krpom nekim kompenzacijskim mjerama. To vam je dosta popularna riječ ministra Kuščevića, kako će on kreditirati sljedeće četiri godine sve one mlade obitelji koji gle čuda nemaju uopće ništa štednje. Znači, koje doslovno tjerate da postanu financijski robovi hrvatskih banaka u stranom vlasništvu, koji će se zaduživati da bi mogli ostvariti to svoje pravo. Ja ne znam što vas je navelo na takvu mjeru da onima … /Upadica: …ne sluša./ … Molim? Nek' ne sluša, meni nije važno. Ne znam što vas je navelo vas, gospodine ministre, i cijelu Vladu na to mladim mladim obiteljima koji nemaju nekretninu uvedete stopu poreza od čak 4 posto, a svima onima koji imaju 2, 3, 5, 10, 15 nekretnina tu stopu spustite s 5 na 4 Vi ste u uvodnom izlaganju, nisam želio replicirati da ne ispadne da ja nešto osobno imam protiv vas pa na svaku vašu raspravu da vam dižem repliku. Ali jednostavno mi je nevjerojatno da to pravdate nekakvim mjerama koje će stabilizirati proračune jedinica lokalne samouprave. Mi smo u ovom poreznom paketu vidjeli zapravo sve ono što jedinice lokalne samouprave gube ovom poreznom reformom i mislim da sam danas kroz replike u više puta i u više navrata to i govorio. Kažem, kao mladog čovjeka, mladog roditelja boli me ta vaša mjera jer smatram da je bilo puno drugih i konkretnijih mjera koje ste mogli napraviti u ovoj poreznoj reformi, a ne se dirati u prve nekretnine, to jest, ne se dirati u sve one mlade obitelji koje stječu svoju prvu nekretninu da bi riješili svoje vlastito stambeno pitanje. Ne znam što je sljedeći korak u ovom općem oslobođenju, da li su to građani koji kupuju svoju stambenu nekretninu koju su stekli na temelju stanarskog prava, da li su to obitelji bračni drug i potomci koji stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, ne znam što je sljedeće, ali kažem da mi se ovo nikako ne sviđa i kažem, iako je kasno moram ponoviti da se duboko ne slažem s ovom reformom, a pogotovo s ovim zakonom koji imam sad u ruci. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivanu Klarinu na ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Željko Lacković. Izvolite. Zahvaljujem cijenjeni potpredsjedniče, gospodo iz ministarstva. Dakle, bit ću kratak na kraju ove rasprave. Dakle, svi porezi koje će ovaj Dom izglasati morat će se i primjenjivati. Dakle, morat će ljudi plaćati porezi se moraju plaćati bez obzira da li su oni pošteni ili nisu. Ali ključni cilj je na koji način će sredstva prikupljena porezom biti utrošena. Tu postoji najveći problem i nije bez razloga upravo komunalna naknada imala svoju prvenstvenu namjeru, namjenu odnosno svrhu da se iz nje financira održavanje komunalne infrastrukture. Kasnije je moguće bilo i izgradnja komunalne infrastrukture. Sada ta obveza više ne postoji za jedinice lokalne samouprave i možete imati situaciju da ćete naplaćivati sada ne više komunalnu naknadu nego porez na nekretnine, da će to biti izvorni prihod i da si možete bez problema trošiti na plaći i tko zna kakva druga ulaganja a da vam komunalna infrastruktura propada. Zašto ja ovo želim naglasiti? Zato jer se to već do sada dogodilo u nekoliko navrata i dat ću jedan konkretan primjer iz prakse. Recimo, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva sada je omogućeno, o kojem smo prethodno imali mogućnost raspravljati, da iz sredstava komunalne naknade budu financirana gradnja građevina urbane oborinske odvodnje i akumulacije. Taj prihod za Hrvatske vode ubiru jedinice lokalne samouprave i kada smo mi uveli u svom gradu naplatu, uz komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, mi smo godišnji iznos od 400 tisuća kuna digli na milijun i 200 tisuća kuna, ali od takvog boljeg ubiranja ovog prihoda nemamo apsolutno nikakvu korist s obzirom da se taj prihod koristi prema načelu solidarnosti i prvenstva prema potrebama na državnom području. Dakle, mi smo tri puta veći prihod za Hrvatske vode uprihodovali, a oni se nisu udostojali jedan potok koji imamo u gradu pokositi onako kako bi to trebalo. Dakle, to je primjer iz prakse. A primjer koji smo imali prilike vidjeti kada nismo regulirali za što će se točno određeni prihod koji uberemo od građana koristiti vam je upravo primjer legalizacije nezakonito izgrađenih objekata. Dakle, to je bio jedan harač, jedna mogu slobodno reći pljačka svih onih koji su dobrovoljno ušli u postupak legalizacije, morali su plaćati raznorazna grafička arhitektonska rješenja koja bi radili studenti i vježbenici. To bi masno arhitekti naplatili. Gradovi i općine koliko su mogli odriješili su se komunalnog doprinosa, ali onda smo imali jednu naknadu koja se zove naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru. Ona je 20 posto pojela sam postupak provođenja legalizacije. 30 posto otišlo je jedinicama lokalne samouprave gdje su bili smješteni ti objekti, a 50 posto je bio prihod državnog proračuna koji je bio prema namjeni sastavljen samo Ministarstvo graditeljstva, trebao biti iskorišten za uklanjanje bespravnih zgrada i slično. Pa ja sada postavljam pitanje gdje su ta silna sufinancijska sredstva, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata odnosno građevina u prostoru ako on je trebao biti i služiti izravnavanju dakle komunalnog standarda na područjima gdje je ta naknada plaćena, a ona se nikad nije vratila. Tako možete imati isti primjer i sada čuo sam bivša ministrica Mrak-Taritaš već zaziva odrede studenata koji će vršiti procjene i stanje kvalitete stanova i jedinica po gradovima, pa će valjda opet to ići na teret jedinica lokalne samouprave. A jasno je da kvalitetnog uvođenja poreza na nekretnine bez sređenih gruntovnica i katastara neće biti, a vi kad idete prema gruntovnici ili želite nešto upisati onda ćete platiti posebnu taksu, platit ćete PDV na različite usluge. Izlazak suda ćete platiti, a ja mislim da bi trebalo biti u interesu prvenstveno sređivanje ZIS-a odnosno stanja evidencija u gruntovnici i katastru da bi mogli onda i kvalitetno uvoditi ovakve poreze. Dakle, porez će se uvesti, ali kontrolnog mehanizma kako će se trošiti ta sredstva nemamo i tamo gdje su neodgovorni čelnici, gdje su neodgovorni ljudi u lokalnim samoupravama može doći do značajnih zloupotreba jer to je jedna naknada koja bi trebala biti ekvivalent onome što se prima na ime vlasništva te nekretnine. Dakle, plaćat ćete porez, a neće vam nitko uređivati niti staze niti ovu malu komunalnu infrastrukturu. Na taj način vama vrijednost objekta pada, smanjuje se, a vi uredno plaćate porez. Dakle, tu treba značajno voditi računa i uvesti nekakve kontrolne mehanizme da se zaštiti ulaganje u komunalnu infrastrukturu jer će sada loše financijsko stanje jedinica lokalne samouprave upravo sanirati bježeći u ovaj prihod koji će prikupljati od poreza na nekretnine. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Lackoviću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Lacković, osvrnuli ste se na proces legalizacije i ja bih samo se na to referirao na način da je svakom vlasniku nezakonito izgrađene zgrade usprkos usprkos svim troškovima koje je predstavljao i donosio Zakon o legalizaciji, dakle trošak geodeta, trošak arhitekta ili građevinara, trošak komunalnog doprinosa, trošak vodnog doprinosa, trošak naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, bio desetak puta manji nego da je on gradio kuću legalno još ovu proceduru ishođenja građevinske dozvole. Tako da se ne bih s vama složio da je to, da su ti ljudi nastradali jer je maksimalno pojedino, i vi ste gradonačelnik i vi siguran sam da ste njima smanjili komunalni doprinos onima koji idu u legalizaciju i da je tu i vaša jedinica lokalne samouprave bila oštećena u odnosu da je taj isti vlasnik imao građevinsku dozvolu kao svi oni koji su bili normalni graditelji. Što se tiče ove druge vaše opaske, ja mislim da ne može na vlasnika zgrade pasti trošak procjene njegove zgrade. To je obaveza jedinice lokalne samouprave da utvrdi sukladno zakonu starost zgrade, lokaciju, kvalitetu, itd., itd. Tako da ja ne bih tu očekivao da će to biti trošak vlasnika, dapače to će morati jedinica lokalne samouprave. Kako će i na koji način se angažirati oko utvrđivanja definiranja podataka potrebnih za razrez poreza na promet nekretnina, to ovisi o njemu. A slažem se s vama da bi moglo s obzirom na činjenicu da se uvodi novi porez, nema toga donačelnika i načelnika koji netko će se uspjeti otrgnuti zovu novih povećanih prihoda i da će kroz porez na promet nekretnina povećati iznos koji ima temeljem komunalne naknade. Tu mislim da ministarstvo mora reagirati da ne bi došlo do značajnog povećanja prihoda jedinice lokalne samouprave temeljem ovog novog poreza. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branku Bačiću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Lacković. Izvolite. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Cijenjeni kolega Bačić, ja sam upravo htio upozoriti da ne bi ovo bio biznis radi biznisa. Dakle, treba se platiti usluga arhitekta, ali ovo što se radilo u legalizaciji, to nije bio ekvivalent vrijednosti. Dakle, to su vam radili studenti u raznim računalnim projektima i naplaćivali kao stvarne arhitektonske projekte. Dakle, snimak izvedenog stanja se naplaćivao ne znam koliko, ljudi su plaćali 500 kuna za jedan snimak avionski da bi dokazali da je njihova građevina sagrađena prije 1968. Isto tako nema na koga drugog nego na same građane će pasti upravo ovaj trošak, ako ne direktno onda indirektno jer oni su ti koji pune sa svojim porezima lokalni lokalni proračun. A ono što sam htio reći i što me zasmetalo je da u tome opet ova arhitektonska struka vidi biznis i to vidi više ministrica biznis u tome. One bi odrede studenata radila koji bi onda hodali po Zagrebu i popisivali zgrade i to naplaćivali. Ja smatram da trebamo vjerovati i poduzetnicima i građanima i da svatko od nas može dostaviti u svoju jedinicu lokalne samouprave podatak o starosti, o stanju. Popuniti jedan jednostavan upitnik koji će biti osnov za utvrđivanje obveze, a ukoliko se posumnja i provjerom utvrdi da je drukčije, onda mu naplatiti takvom pojedincu punu vrijednost i trošak takve procjene. Dakle, ne bih želio da ova dva ova dva nova elementa koja uvodimo: starost i stanje nekretnine, budu nova prilika za poslove koji nužno nisu potrebni i koji će opet opteretiti vlasnika. (HDZ)** Zahvaljujem se uvaženom kolegi Lackoviću na odgovor na repliku. U ime predlagatelja ministar gospodin Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici, ja evo zaista neću duljiti, ali ću iskoristiti svoje a i na neki način smatram da imam i obvezu da vam se svima skupa zahvalim na komentarima i na raspravi. Mislim da smo ušli prema nekoj mojoj evidenciji u 43. sat rasprave kad zbrojimo prvo i drugo čitanje, a vjerujte mi da je toj raspravi presudilo još puno više sati koje smo vodili u okviru i te stručne radne skupine i mog tima u Ministarstvu financija na pripremi ovih svih silnih prijedloga. Neću reći kao da je bilo jučer, ali sjećamo se 3. mjeseca, sjedili smo u mom kabinetu i raspravljali između ostalog o poreznom sustavu. Onda smo isto rekli, idemo probati napraviti nešto što smatramo ili što ćemo smatrati u konačnici da je kvalitetno i da će pomoći tom poreznom sustavu. Pozvali smo i struku, uključili smo naravno sve naše kapacitete kako bismo ne samo isproducirali ovih 15 odnosno sada 16 zakona, ali ipak napravili nešto što smo od početka definirali. S jedne strane porezni sustav pojednostaviti jer mislim da se tu možemo složiti gotovo svi ili ja bih čak i rekao svi unatoč možda i razmimoilaženja u pojedinim detaljima, ali zaista da je potrebno jedno kvalitetno pojednostavljenje sustava, učiniti ga efikasnijim u nekim elementima. Tu se sigurno ne možemo svi skupa složiti. Mi smatramo i pravednijim. Naravno da ne možemo uvijek biti sa svim odredbama u potpunosti svi skupa sigurni da se slažemo, ali isto tako učiniti ga stabilnijim, učiniti ga dosljednijim, učiniti ga konkurentnijim ako hoćete. to je jedan od važnih kotačića našeg ukupnog gospodarstva i društva i sigurno treba biti usmjeren prema svim naporima koje Vlada čini. Paralelno s tim naravno da smo razmišljali o poreznom rasterećenju. Ja ću vam vrlo jasno i odgovorno reći kao ministar financija duboko smatram da je, to ponavljam opet, ključ javnih financija Hrvatske na rashodnoj strani proračuna, prihoda strana proračuna je ona na koju trebamo također voditi računa i fokus staviti, ali prihodna strana proračuna između ostalog treba biti usmjerena ka rasterećenju gospodarstva odnosno daljnjem smanjenju deficita. To je ono s čime smo išli 2016. godine. Mislim da su rezultati dosta dobro vidljivi i svima nama znani, a vjerujem da ćete to prepoznati i u prijedlogu proračuna za 2017. godinu. Nastojali smo tu mogućnost rasterećenja već u prvoj godini probati rasporediti što je moguće da zahvati što je veći broj hrvatskih građana. Evo i sami smo danas u okviru rasprave čuli i u tijeku jutrašnje rasprave spominjali smo i uspoređujemo. Naravno, i nama je isto tako cilj da što veći broj hrvatskih građana osjeti te promjene, pa evo i naše kolege ovdje koji rade u Hrvatskom saboru. I jučer, jedan mi je zaštitar prišao, i blagajnica u dućanu itd., i naravno imamo manje-više slična pitanja što to za svakog od njih ponaosob znači. Ja opet ponavljam, dakle porez na dohodak je jedna tema koja zapravo je važna, izuzetno važna, ali ona ipak ne definira svima nama naše plaće nego koliko je poreza i posebnog prireza se usteže. Čuli smo naravno i o ovim visokim plaćama, neto plaćama koje dosežu i na razine od 50 tisuća i dalje. Ja moram reći, dakle, da u Hrvatskoj sve skupa kada zbrojite mi govorimo o nekakvih 1.039 ljudi koji su ostvarili takav dohodak prošle godine. Dakle, nećemo zanemariti ni tu kategoriju, ali ipak mislim da trebamo gledati onu široku sliku. I ono što bih zadnje rekao, a također smatramo da je izuzetno važno, dakle, porezna reforma niti može niti joj je intencija da riješi sve probleme našeg gospodarstva i da bude jedini taj kotač zamašnjak u ne samo gospodarskom daljnjem oporavku nego stvarno stvaranju jedne stabilnije i održivije gospodarske slike Republike Hrvatske. Ali to je prvi korak. Evo meni je drago da ste i vi prepoznali jer je Vlada zaista praktički već u ranoj svojoj fazi vas kao novi saziv Hrvatskog sabora zaista zapljusnula s ovim jednim velikim brojem poreznih zakona, što mi je jako drago. I klubovi i pojedinačne rasprave su pokazale da su zastupnici na mjestu po pitanju naravno rasprave i kroz sve ove rasprave i u konačnici i komentare koje ste dali, a u konačnici i amandmane, dali ste svoje mišljenje. Mi na amandmanima radimo kako danas cijeli dan u odnosu na jučerašnju raspravu. Tako možete očekivati noćas i sutra ćemo nastojati se očitovati o njima. Imamo glasanje. Neke od tih amandmana stvarno smo uzeli duboko, duboko u obzir. Evo samo o amandmanu kolege Grbina, odnosno zastupnika Grbina, potrošili smo mislim već dosta tih sati. Danas sam ukratko samo napomenuo na koji način i kako će biti naše očitovanje. Evo iskreno se nadam da ćemo sutra uspješno izglasati sav ovaj paket zakona, stupanja na snagu s 1.1.2017. A ono što mislim da za sve nas poglavito nas u izvršnoj vlasti u Vladi stoji kao sigurni ključni prioritet da se na ovome ne smije stati odnosno da nakon porezne reforme treba doći čitav niz prijedloga zakonskih i inih koji će značiti jedne strukturne mjere, strukturne reforme općenito ono što svi skupa smatramo da je potrebno da hrvatsko gospodarstvo i društvo, opet ponavljam, krene jednim pravim putom, onim putom koji svi skupa mi zavređujemo. I nemojte se ljutiti, nemojte mi zamjeriti, gospodine potpredsjedniče, ali i ovaj put ću primijetiti da su nam naše drage gospođe zastupnice danas na kraju rasprave u nešto većem broju od zastupnika. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem predstavniku predlagatelju ministru Zdravku Mariću. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Ivan Klarin. Izvolite. ministre, mirno zaspao da nisam digao ovu repliku. Ja vas molim, apeliram na vas, da ne zaboravite jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave su oštećene i 2010. za vrijeme Vlade Jadranke Kosor i 2015. za vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Namjerno sam rekao i jednog i drugog predsjednika, tj. predsjednice i predsjednika Vlade. I sada za vrijeme mandata gospodina Plenkovića. Ja znam da gradonačelnici kolege iz HDZ-a, što zbog stranačke stege, što zbog stava da ćete možda im nadoknaditi kroz neke projekte, nisu kritizirali manjak koji će se neminovno dogoditi u proračunima jedinica lokalne samouprave. Ali i vi i oni i mi moramo biti svjesni činjenice da ni vi ni bilo koji vaš prethodnik niste tu za stalno, niste tu za vječno, a jedinice lokalne samouprave ostaju, općine i gradovi ostaju, njihove financijske obveze ostaju tako da vas molim da uistinu te kompenzacijske mjere budu iskrene te da jedinice lokalne samouprave na kraju ne budu najveći gubitnik ove porezne reforme. dosta potrošili komentara i sugestija jedni drugima. Možda jednu stvar koju nisam izgovorio u ova protekla dva dana, ali zaista to tako je. Dakle, evo vidjeli ste i u samim smjernicama za izradu proračuna za 2017. predviđen je državni proračun deficit od 1,9, ali kada se ukalkuliraju naravno rezultati izvan proračunskih fondova i planovi lokalne samouprave, deficit opće države je 1,6 posto bruto domaćeg proizvoda za iduću godinu projiciran. Što hoću time reći? Dakle, iz perspektive ako hoćete i ministra financija bilo bi krajnje, s jedne strane neodgovorno, a s druge strane, nemojte mi zamjeriti, možda malo i ludo da zanemari proračune lokalne samouprave. Jer u konačnici one su integralni dio ukupnog proračuna opće države. Taj Taj transfer, ta kompenzacija kako s jedne strane državnom proračunu rashod u isto vrijeme i prihod lokalne samouprave, to sve skupa iskonsolidira i imamo jedinstveni rezultat. Dakle, mislim da o tome treba voditi računa. kratko vratili u prošlost bez naravno namjere da neću reći da komentiram tu prošlost, i opet ponavljam, mislim da su uvijek bile i dobrim dijelom dobre namjere, ali ne možemo dozvoliti ne samo iz perspektive iz perspektive ukupnih rezultata lokalne samouprave, ali činjenica je da recimo ove godine neke od lokalne zajednice odnosno lokalne države zapravo su doveli svoje proračune da nemaju osigurana sredstva recimo za sufinanciranje europskih projekata. To ja mislim isto nedopustivo i kao takvo neodrživo i sigurno da i na ovaj način nekoliko puta smo to ponavljali da smo svjesni da činimo samo kompenzirajuću privremenu mjeru za 2017., a nakon toga nadam se da ćemo napraviti jedno sustavno rješenje. Ali mislim da za cjelokupnu tematiku decentralizacije jedinica lokalne i područne samouprave koliko je važna ta fiskalna i financijska decentralizacija toliko je važna i ona funkcionalna. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem se ministru Mariću na odgovoru na repliku. Ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem se ministru Mariću i njegovim suradnicima gospodinu Tufekčiću i gospodinu Zrinušiću na tumačenju ovih prijedloga. Ovime završavamo današnji dan. Nastavak plenarne sjednice je sutra u 9:30 s točkom 17. dnevnog reda i podsjećam vas sve da ćemo u 12 sati glasovati o raspravljanim točkama. Još jednom vam se zahvaljujem na raspravama i nazočnosti i ugodan ostatak dana vam želim.